vam je Odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta narodnih poslanika u Skupštini.Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Mlađanu Dinkiću, Verici Kalanović i Suzani Grubješić, izabranim sa izborne liste URS – Mlađan Dinkić.Na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja i predloga Odbora administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Mlađanu Dinkiću, Verici Kalanović i Suzani Grubješić.Čestitam narodnim poslanicima na izboru i molim da pristupe radi polaganja

hvala vam 27.Gospodine predsedniče Skupštine, vi ste pred kraj prethodeće rasprave rekli da ćete mi dati reč koju sam tražio na bazi replike. Strpljivo sam čekao, vi ste zaključili raspravu, odredili pauzu i očekivao sam da će da se nastavi tamo gde smo stali, imajući u vidu i ono što ste rekli. Sada nastavljate diskusiju kao da se to nije dogodilo.Dakle, molim vas da se vratite na ono što zapravo sami i rekli. Hvala. Nemam ništa protiv, samo niste bili prijavljeni u sistemu. Vi ste dovoljno dugo poslanik da znate da to funkcioniše na takav način, kad vidim prijavu, jer vi imate pravo i da odustanete od replike. Dakle, to nije nešto što je obaveza narodnog poslanika da ima repliku, ako samo to želi, ali imate pravo na repliku. Izvolite.

odnosio na delovanje i prošli način rada Vlade Savezne Republike Jugoslavije, na čelu je bio predsednik Koštunica, i za njega se vezuje tzv. puštanje na slobodu Flore Brovine i braće Mazareku. Samo bih odgovorio da, na pitanje ko je pustio osobe koje su pomenute, nije niko pustio osobe koje su pomenute ili, bolje rečeno, njih su pustili iz zatvora državni organi na osnovu Zakona o amnestiji koji je donet početkom 2001. godine.To je bio odgovor na ono što je govorio Marko Jakšić, koji se držao ipak sadašnje teme. Dakle, šta god mislili o onome šta je on rekao, on se držao teme za razliku od ove istorijske reminisencije i hteo bih jednom za svagda da se to skine sa dnevnog reda ovakvim tumačenjem, koji čini mi se da je jedino ispravno.Kada je reč o sadašnjem stanju, moram da iznesem jedan utisak, jedno mišljenje da sadašnja Vlada, državni funkcioneri, državni aparat se svrstao u jednu aktivnost koja se odvija na bazi odluke predsednice Kosova. Ne mogu da razumem zašto bi naši državni organi sprovodili odluku predsednice Kosova, sem ukoliko nije na snazi, a da to ni ne primećujemo jedna nova situacija, a to je situacija da je Srbija pretvorena u autonomnu pokrajinu republike Kosovo, jer zašto bi inače neku odluku, koju je donela predsednica nelegalne i lažne države Kosovo, sprovodili naši državni organi na osnovu prilježne delatnosti najviših državnih funkcionera i dobrog dela državnog aparata. To je sadašnjost i to je zapravo tema zbog koje je Marku Jakšiću, u krajnjoj liniji, oduzeta reč. Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, rekonstrukcija je takva da možemo i mimikom da odgovorimo na nju, samo ne znam šta izrazom lica prvo da pokažem – bes, tugu, ne retko i smeh u ovih šest meseci. Sve bi ovo biti odgovori na ovu šestomesečnu rekonstrukciju koja, kako ste rekli, Srbiji treba da donese novu perestrojku.Nismo ni počeli odmah, a nailazimo na problem. Znam da je neprijatno to što postavljamo pitanja u vezi sa premijerom. Ko je premijer? Ali, ta pitanja ne namećemo mi, to namećete vi. To je sveobuhvatna analiza vašeg rada ne sa naše strane, od strane građana. Zaista ne znam sada da kažem, uvaženi premijeru, ko će klimnuti glavom? Dačić ili Vučić?Bez ikakve ideje da degradiram najvažniju političku funkciju u državi, to ste vi uradili pre bilo koga od nas. Pristao je gospodin Dačić da pre godinu dana kao premijer bude drugi čovek Vlade, a onda se u ovoj rekonstrukciji grčevito borio i izborio da nastavi da bude ono što nije,

Kako se zove to kada se kao prvi potpredsednik Vlade bavite i čipovima, i raketama, i Arapima, i Migovima, i aflatoksinom, i hrastom, i „Crvenom zvezdom“, i „Partizanom“, i hapšenjima, i puštanjem kriminalaca na slobodu? Kako se zove to kada u sred debate o medijima iz Sočija preko Fejsbuka ukinute TV pretplatu? To se zove urušavanje institucija. To se zove nepoverenje u ljude koje ste delegirali da taj posao rade. To se zove nepoverenje u vaše koalicione partnere, pa zato ova rekonstrukcija i traje šest meseci. Nije to samo šest meseci, to je i 150 radnih dana, to je 2000 radnih sati. Mnogo je problema moglo biti rešeno za ovo vreme.Nije bilo spremnosti da promenite odnose koje imate jedni prema drugima u Vladi, intrige, spletke. Nije bilo spremnosti da promenite odnos koji imate prema drugim koalicionim partnerima, prema opoziciji, prema ljudskim pravima. Nije bilo spremnosti da rekonstruišete politiku, a ne ljude. Zato nećemo podržati ovu novu Vladu u kojoj ništa nije drugačije, osim imena nekih ministara.Do rekonstrukcije je dovela loša politika. Bežanje od odgovornosti i nemogućnost da se i posle godinu dana Vlade upire prstom u Demokratsku stranku i optužuje za sva zla ovog sveta. Godinu dana ste na vlasti, podnesite odgovornost za ono stanje u kome se danas nalazi naše društvo. Srbija je danas moralno posrnula, kulturno devastirana, finansijski prezadužena zemlja. Niko normalan ne može da bude srećan zbog toga. Nismo srećni zbog toga što Srbija danas ćuti, uplašena je. Imate podršku 250 poslanika za borbu protiv korupcije, ali nećemo da ćutimo onda kada ona preraste u lov na veštice i svakog onog ko bi mogao da stane na put tome da Srbija postane jednoumna država. O tome nećemo da ćutimo jer se o tome ne ćuti. Život počinje tamo gde strah prestaje.Pre godinu dana ste u ekspozeu stavili da je jedan od prioriteta borba protiv bele kuge. Da li ima nade u ovom rekonstruisanom ekspozeu za ljude koji žele da osnuju svoju porodicu, da dobiju dete? U kakav zdravstveni sistem, Slavice Đukić Dejanović, oni danas ulaze? Tačno je, nije ministarka sama kriva za ovo poražavajuće stanje u društvu, u zdravstvu, ali šta je drugačije u odnosu na pre godinu dana? Da li lekari imaju makar malo bolji status u društvu? li građani imaju makar malo bolji tretman u zdravstvu, u kojem posle 90-ih ponovo razgovaramo o nestašici lekova? Pola Srbije je moralo da stane na noge da bi mala Anita Balaž otišla na lečenje. Nismo srećni zbog toga.

za roditelje čija deca danas prvi put ulaze u obrazovni sistem, da će makar ona živeti u društvu u kojem se obrazovanje stiče, a ne kupuje, u kojem se trud isplati, a ne potcenjuje? Naš obrazovni sistem je danas generator nezaposlenosti mladih ljudi u Srbiji. Da li ima nade u tom ekspozeu za gotovo 300 hiljada mladih nezaposlenih ljudi? Nama treba obrazovni sistem koji će zajedno sa privredom te ljude nakon školovanja poslati na posao, a ne na biro rada. Zato tražimo rekonstrukciju politike, a ne ljudi. Nije dovoljno to što će se ministar prosvete sada prezivati Jovanović, a ne Obradović. Nema sreće dok god je za ovu vladu jedan uhapšeni vredniji od jednog učenika, studenta, postdiplomca, naučnika. Nema bolje budućnosti dok god su prioriteti bolji zatvori, a ne bolje škole, jer u obrazovanju je suština, a suština je kod vas na marginama.Dobro je to što ste vratili jednog jakog obrazovanog čoveka u zemlju, ali kako mi da verujemo Lazaru Krstiću, kada u njega ne veruje njegov budući kolega, ministar privrede, pa je one salve uvreda koje je pisao o njemu, o njegovom konceptu, morao da briše onda kada ste ga predložili za ministra? Kako Kako onda građani da veruju u vas kada vi sami ne verujete jedni u druge? Kako da veruju u vaše poruke o boljem životu? Bolje će se živeti u Srbiji onda kada to ljudi i građani osete na svojoj koži, a ne kada nam to poručite sa naslovnih strana tabloida. Ova rekonstrukcija je loša jer je posledica loše politike. Rekonstrukcija može biti dobra ne onda kada je posledica loše, već kada je uzrok nove politike. Ovde nemamo novu politiku, imamo samo nove ministre. Ova vlada nastavlja da bude svrha samoj sebi do sledećih nekih izbora i zato nećemo glasati za nju. Hvala

niko od nas, niko od građana Srbije nije mislio da ćete da glasate ni za ovu vladu, niti za bilo koju drugu u kojoj vi ne biste sedeli, jer mera svakog uspeha u ovoj zemlji, mera svega dobrog u Srbiji je to koliki je vaš udeo u tome, koliki je vaš interes u tome. Gde nema vašeg političkog interesa, vašeg ekonomskog interesa, tu nema ni uspeha i tu nema ničeg dobrog za Srbiju. Ja mislim da stvari drugačije stoje. Ja mislim da građane Srbije zanima stvarni napredak naše zemlje, a ne licemerno i bezobzirno kritikovanje svega, poluplačnim glasom, uz poslovicu - ogledalce, ogledalce, ko je najlepši na

da se bilo ko smeje, niti da je bilo ko besan. Znam da su mnogi tužni što nisu na vlasti i što ne mogu da rade ono što su radili godinama i decenijama. To me naročito ne zanima.

nisam razumeo tu igru reči, nisam shvatio šta ste hteli da kažete. Pretpostavljam da nisam dovoljno pametan da to razumem. Rekli ste i da nije dovoljno uzeti ovlašćenja, već preuzeti odgovornost. I prošli put sam vam rekao i važno je zbog građana Srbije da se to zna – preuzeli smo odgovornost. Kada već govorite o ličnoj odgovornosti, prihvatam tu vrstu lične odgovornosti i za ono gde je nemam. Sada ću analizirate sve ono što ste vi rekli. Nisam se pronašao u tome i nisam video da sam nešto od tih stvari uradio, ali prihvatam to kao sopstvenu odgovornost i ne bežim od toga.Govorili ste da nešto traje šest meseci i da je prošlo 2000 radnih sati. Za mene je prošlo možda i 3000 radnih sati 3000 hiljade radnih sati ja sam proveo na poslu, ne izležavajući se, ne putujući gde mi je mesto i gde mi nije mesto, ne radeći nešto što je neprilično, već se boreći da učinim nešto za ovu zemlju. Potpuno je besmislena primedba, kao da je neko sedeo ovde ili na nekom drugom mestu, pa govorio sve vreme o rekonstrukciji. To nije istina, rekonstrukcija je treći dan ovde. Danas vam smeta što je treći dan, a prvi dan vam je smetalo što će da bude za jedan dan. Šta god da uradimo smeta vam.Problem u našoj zemlji je što šta god da kažemo to nije dobro. Kada kažemo da dođu stranci, dobro je, ali da ne budu ti stranci. Kada kažemo da budu mladi i dobri stručnjaci, super je kad su takvi i super je što mu je neki tamo drugi dao pasoš kao najtalentovanijem čoveku u Srbiji, ali kako mi da mu verujemo kada mu tamo neki drugi na Tviteru kaže ne znam šta već? Vama nikada neće biti dobro. Šta god da uradimo, nikada neće biti dobro i zato se ljudi u Srbiji trude da to posmatraju potpuno objektivno, mnogo drugačije od vas. Ljudi se trude da kažu da li je ovo zaista dobro za njih i za našu zemlju, ali ne da li je dobro za vašu partiju. Možda to nije dobro za vašu partiju, ali je dobro za Srbiju, a mene interesuje da bude dobro za Srbiju i u tome se razlikujemo.Kažete,

kako se odnosimo prema ljudskim pravima. Kojim ljudskim pravima? Prema kojim ljudskim pravima imamo loše odnose? Prema kojim? Koja smo to pogazili ili prekršili? Prava nacionalnih manjina? Koja prava? Kažite nam to otvoreno da znamo.Kažete, finansijski prezadužena. Najveća odgovornost, kada bi hteli da budu pošteni i da kažu tu su kolege iz URS, najveća odgovornost za finansijsku prezaduženost ove zemlje je vaša i neće moći do 2015. godine da se reši. To vam sada kažem. Nadamo se da ćemo 2015. godine moći da imamo normalan budžet i normalno stanje u zemlji, zato što ste se zaduživali po kamatama od 8,3% i 8,4% i sada se nadamo da ćemo naći novac do 1,5% da se zadužimo na 20, 30 godina da bismo mogli da vratimo te kamate najteže od 8,3% i 8,5%, da bismo uštedeli 200 do 300 miliona evra na godišnjem nivou u budžetu. Zbog onoga što ste vi radili govorite nam o finansijskoj prezaduženosti. Ni jedno naše zaduživanje nije bilo ni blizu zaduživanja od 8,3% kako ste se vi zaduživali nego što nećete narodu da kažete istinu. Problem je što drugi ljudi ne znaju koliko je bolna ta istina za našu zemlju, pa mi je žao što ponekad moram sam da učinim.Pričate o lovu na veštice, a znate šta je lov na veštice. Lov na veštice je kad god se pomene bilo ko ko ima veze sa vašom strankom. Rekao sam vam jedini predmet koji je nerealizovan iz vašeg vremena, jedini, a tiče se vaših funkcionera zato što sa sto strana državni nadležni organi proveravaju sve činjenice. Nismo hteli odmah da poverujemo u mogućnost jer protiv čoveka postoji 14 krivičnih prijava i ostavljeno je sve spakovano. Onda smo rekli – sačekajte, proverite, možda je to bio nečiji pokušaj da kaže da je to politički obračun unutar jedne stranke, ili ne znam šta već. Koji lov na veštice? Oko toga što ste pričali oko Azotare. Kažite građanima koji su to predmeti od Azotare i Delreala? Koji je to predmet gde je lov na veštice? Dajte recite, poneo sam svih 24 predmeta imam ovde u torbi, preseke stanja, da vam kažem šta je rađeno i kako je rađeno,

Srbije treba da znaju niko nikoga u ovoj zemlji ne goni i ne progoni zbog bilo kakvog političkog stava naprotiv veoma smo pažljivi po tom pitanju i niko to ne pokušava da učini ni na koji način, jedino što radimo jeste da pokušavamo da izjednačimo političare sa svim ostalim građanima, da oni ne budu važniji, zaštićeniji i ispred ostalih građana. To je ono u čemu se razlikujemo.Kažete nećemo da ćutimo pošto život počinje tamo gde strah prestaje. Evo, sada vam ja kažem neću više da vam ćutim zato što mi je život počeo onog trenutka kada je Srbija prestala vas da se plaši, kada više sudije ne sude po vašim nalozima, kada više tužioci ne podižu optužnice po vašim nalozima. Kada u Srbiji, kao što vi danas smete, svako sme slobodno da govori, svako sme da izgovori šta hoće, ali se zna šta je to što će da učine nadležni državni organi u skladu sa zakonom.To što mi dobacujete opet više govori o vama nego o meni. Oko Anite Balaš, ne znam kakva je vaša uloga u tome, ako ste imali neku, ja vam čestitam i hvala vam na tome, ali znam ko je imao, ne samo oko tog slučaja nego kod svih takvih slučajeva. Uprkos lošim uredbama i drugim podzakonskim aktima iz prethodnog vremena rekao da se napravi rešenje da bi deca mogla da se leče u inostranstvu. Nisam slučajno rekao uprkos uredbama i drugim podzakonskim aktima iz prethodnog perioda.Kažete, perioda.Kažete, neki koji se hvale boljim zatvorima, a ne boljim školama. Mi ulažemo i u škole, ulažemo i u zatvore zato što to rade sve civilizovane i sve normalne zemlje,

šta je sadašnjost, a šta je budućnost Srbije.Mislim da sam kroz sve reči koje ste izgovorili prošao i pokušao sam suštinski da odgovorim. Ne očekujem da Vlada bude hvaljena zato što neko iz političke partije koju ja volim on sedi ili ne, ali kritikovati Vladu, a da za to nismo čuli ni jedan ozbiljan argument, kao što je pitanje zaposlenosti u Srbiji, od vrtoglavog rasta nezaposlenosti koji ste izmislili, pošto imamo pad nezaposlenosti i to po svim statističkim podacima obe organizacije koje se time bave u našoj zemlji. I dalje je teško i loše stanje, do toga da kažete da je sve poskupelo i da je inflacija mnogo veća nego u bilo kom prethodnom periodu, pa sam vam rekao tačno koja je inflacija.

Onda mi se čini da ti argumenti vam jednostavno ne stoje.Naš je posao da uradimo nešto za svoju zemlju. Mislim da bi za sve nas u Narodnoj skupštini bilo mnogo više toga dobrog i mnogo bolje da se svi pozabavimo Srbijom i da stvarno o njoj razmišljamo, a ne da se bavimo partijskim interesima, pa da samo usput Srbiju pominjemo, a da na nju gotovo nikada i ne mislimo. Hvala vam najlepše. **Nebojša Stefanović** Na konkretna pitanja, konkretne uvrede, ali navikli smo. Da li znate u koliko škola danas su učenici počeli bez udžbenika, ne bez kreda, nego bez udžbenika? Toliko o ulaganju u obrazovanje.Godinu dana ste na vlasti, šest meseci nas ubeđujete da je ova Vlada loša jer SNS ima ministre koji ne mogu dovoljno brzo da trče, jer ne mogu dovoljno visoko da skaču, a vi podižete lestvicu. Bez ironije, kada ste rekli da ćete da dovedete eksperte, mislio sam da ćete dovesti Sergeja Bupku

vi mašete sa 180 optužnica i sa time da ste se zaduživali bolje nego mi. Da li je to bolje danas u Srbiji? To nije stvar kojom bi se neko trebao hvaliti. Lično, gospodine Vučiću ja vam ne verujem ali to se vas ne tiče, možda se nekoga tiče, ali niste dosledni. Rekli ste – nećemo u Vladu sa Dačićem, pa ste mu dali mesto premijera. Tačno je, kasnije ste mu ga i uzeli.

Tačno je da timovi rade na hapšenju Šarića. Verujem da vredno rade isto onako kako su radili dok ih je vodio čovek koji je sada funkcioner DS.

je tačno u tome da vi bežite od odgovornosti. Kažete da je Vlada loša a onda okrivite Alisu Marić. Obrukali ste najbolju šahistkinju sveta onako kako ćete obrukati najboljeg vaterpolistu sveta. Za vas su ljudi prolazni samo da bi procenti ostali postojani. Hvala lepo. Prvo, jedna stvar se ne menja vaš rečnik uvreda, to ste valjda vežbali po nalogu gospodina Đilasa, jer drugo ne umete, i valjda je važno da to kažete sa što više ubeđenja tako ćete više pohvala da dobijete.Ja vas šest meseci ne ubeđujem da je Vlada loša, ne govorite istinu. Možda bi neka druga reč bila priličnija ali ja je nikada neću izgovoriti, ne govorite istinu. Ne govorite istinu. Ja govorim da je ta Vlada dobra i mnogo bolja od svih vaših Vlada, ali kažem da nije dovoljno dobra koliko bih ja želeo da bude.Mislim da je to ne samo legalno, ne samo legitimno već veoma dobro za našu zemlju, kada ciljeve podižete. Ako vi na metafore odgovarate da ste očekivali da Sergej Bubpka bude ekspert, ja nemam ništa protiv. Dobra ideja, pozvaćemo i Sergeja Bubpku da bude ekspert i da pomogne na pripremama našoj atletskoj reprezentaciji. Donosiće vam medalje i u skoku s motkom, uveren sam da je to odlična ideja za Srbiju.Kažete, došli ste ovde da se hvalite brojem optužnica. Nemojte da govorite neistinu. Došao sam da vam odgovorim na vaše tvrdnje da nema nije jedne otpužnice iz organizovanog kriminala, pa vam kažem 180 optužnica. A onda kad vam kažem da ste izmislili da je nula optužnica, već je 180 optužnica slovima i brojem, potvrđenih, onda kažete – pa vi se time hvalite. Ne. Nego ste vi rekli i izmislili da je nula, pa sam vam ja rekao da je 180, onda više ne znate šta ćete da kažete.Kažete subvencije za poljoprivredu. Mi smo isplatili sve subvencije za poljoprivredu. Sve subvencije za poljoprivredu smo isplatili, 94% je bilo isplaćeno do pre neki dan, mislim da danas ili sutra ide još 6% subvencija da se isplati. Sve što su bile naše obaveze isplatili smo. Ni to ne znate.Ali je lako dodvoravati se nekome, verovatno ćete da kažete da će berzanska roba da košta 50 dinara, ako košta 26 ili 28 dinara, kao što je danas suncokret. To ne zavisi ni od vas ni od nas, jer 2009. godine vam je bila 16 dinara, a 2008. vam je bila 27 dinara. Ali to nije zavisilo od vas i za to vas nije niko kritikovao.Govorite o gospodinu Šariću, i kažete – nastavljena istraga. Kako je danas nastavljena istraga, poštovani narodni poslanici, kad su mi prekjuče, u subotu rekli da je prekinuta istraga? Jeste li to svi čuli? Rekli su – prekinuta istraga, sad kažete nastavljena istraga, pa jel prekinuta ili je nastavljena?Ne samo da je nastavljena, radio je gospodin Rakić. I kao što vidite za mene nije teško, i u tome se razlikujemo, ja političkim protivnicima, ali ljudima koji su radili, uvek odam priznanje. Da gospodin Rakić je vredno radio na tom slučaju. Nije me sramota i nije mi teško, čist mi je obraz, i s ponosom kažem – da dobro je radio taj posao. Natavljen je i pojačan je rad na tome. Dodati su specijalni timovi iz zemlje i iz inostranstva koji na tom slučaju rade, samo da budete upućeni.Dakle, mi taj posao nastavljamo, i ne samo da nastavljamo, uveren sam da će rezultata biti, osim što ste za jednu stvar u pravu – ja sam rekao negde u januaru mesecu da će biti do juna, i bio sam potpuno neoprezan kada sam to rekao. Zato sada ne govorim precizne termine, a uveren sam da će se uskoro celokupna javnost u Srbiji tome obradovati.Na kraju ste pomenuli nekakve procente. Ne znam na kakve ste procente mislili. Nadam se da niste mislili na procente od određenih poslova, pošto mi se čini da to pripada nekom drugom, već na političke procente. Na političke procente mnogo manje pažnje obraćam od onih koji svaki put kada imaju neki problem onda će da pronađu neko lepo mesto za slikanje, da bi ispali bolji i uspešniji nego što jesu, da istaknu svoju humanitarnu aktivnost kad god imaju politički problem. Mene to ne zanima.Mene zanima rezultat i uspeh Srbije. Mene zanima da budem na teškom mestu, tamo gde niko ne može ili gde tamo gde niko neće. Mene zanima da uradimo teške stvari, bolne stvari za našu zemlju, ali od koje će našoj deci i u budućnosti ljudima u Srbiji biti neuporedivo bolje. Mene ni jedni ni drugi procenti nisu i neće zanimati. Hvala najlepše. Stefanović** Zaista bez želje, da ulazim u polemiku s gospodinom Vučićem, ja moram da kažem da ima nekoliko stvari, pošto smo prozvani kao stranka, na koje moram da reagujem.Ne znam da li vi čujete sebe gospodine Vučiću. Vi kažete da se ne mešate u pravosuđe. To ponavljate nekoliko puta. Ne znam da li čujete uopšte šta izgovarate ovde u sali. Odmah da vam kažem, niko nas ne instruira da bilo šta iznosimo protiv vas. To se vi gospodine Vučiću projektujete, to vi radite na vašem glavnom odboru, mi to ne radimo. Ne može nas niko da instruira. To što vi mislite iz jednog centra, i delujete kao udovi iz jednog centra, to je vaš problem, mi tako ne funkcionišemo.Inače, poljoprivredi je smanjeno davanje za više od 3 milijarde, ali vi to vešto izbegavate i menjate teze, kao što mi se čini da izgleda da niste svesni da u Srbiji jeste sve živo poskupelo, i gas i struja, i svi drugi mogući artikli i da su penzije i plate smanjene za 5

ja bukvalno ovde, gospodine Vučiću, štopujem u kojoj sekundi ćete da se vratite na staro, na ono što vi zaista jeste. Nekada je to 20 sekundi, a nekada 40, a nekada 5 minuta , zavisi kako ste raspoloženi, je moguće da niste u stanju da imate konzistentan nastup od početka do kraja, nego da vidimo četiri lica gospodina Vučića, pri čemu je jedini argument koji uporno ponavljate: mene svi mrze, vi ste ljubomorni, ja sam dosledan i neću popustiti, ja se vas ne bojim. Niti vam je ko rekao da vas se boji, jer vas se ne boji, niti smo ljubomorni, niti vas mrzimo i 15 puta vam ponavljamo, a vi uporno o tome.Dajte, ozbiljno da razgovaramo. To što govorite svaki dan o različitim licima, i pokušavate, nisam razumeo tačno šta, moje lice je, pretpostavljam, ne naročito lepo,nisam se ni trudio, i za to što po raznim forumima puštate kakav mi oblik usta ili šta, za to su mi krivi otac i majka i sve to prihvatam. Ja sam pristojan, za razliku od vas ne povišavam ton nikada, mirno sedim i razgovaram sa vama. Ne znam šta svemu tome možete da zamerite.Ne mašem rukama, ne vičem, nijednu ružnu reč nisam izgovorio. Izgleda vam stari Vučić istog sekunda kada pomislite da bi trebalo da prećutim neosnovanost ili nepostojanje vaših argumenata, pa moram da vas pitam da me naučite, jer ja sam pravni fakultet završio sa najboljim ocenama, pa bih voleo da mi kažete da ja kažem da se ne mešam u pravosuđe.Govorim o predmetima koji su nadležnost više službi i o preseku stanja koje se analizira na sednicama biroa nadležnih službi. Šta je tu sporno, kakvo je tu protivpravno ponašanje, govorim li o tačnim predmetima ko je kakav i do kog nivoa stigao, da li je podignuta optužnica ili nije, ne govorim.Ne znate ni sami šta biste zamerili, tek onako nešto da kažete. Kažete, u ovoj zemlji je sve gore, 11 posto je poskupela struja, a samo u prvoj godini vaše vladavine, struja je poskupela 138 posto, samo u prvoj godini vaše vladavine je poskupela 138 posto, a sada je posle pet godina je poskupela 11

li se živi dobro? Ne živi se dobro, naravno da se ne živi dobro.Da li ljudi žive teško? Žive teško.Pitam vas šta je to što vi predlažete, da mi se hvalimo što smo morali najveća zaduženja koja ste nam stavili na grbaču da vraćamo koja su bila manja u odnosu na ona koja ste vi napravili.Gde da pronađemo pare? Da ih iskopamo, da s Marsa dođu? Investicija već sada, za šest meseci, imamo duplo više nego u celoj prethodnoj godini, a tek očekujemo najveće investicije i tek očekujemo rezultate našeg rada u sledećoj godini. Vaša najveća investicija je bila prodaja „Maksija“ Dolezu i to je ono što nam je donelo rezultate u prethodnim godinama. Ništa više, nigde više nije postojalo. Ali je važno da nam držite pridike a da se nigde niste trudili. Važno je da omalovažavate sve, e ako će na šejku da nam bude, pa neće, biće n nam i na Nemcima i na Japancima i na šejku i na svim našim prijateljima, zato što sa svima hoćemo da radimo i da gradimo normalnu Srbiju.

ja mislim da to dovoljno govori o vama. Vidite vi sutra neku humanitarnu akciju napravite da bi ste ispali lepši i nasmejaniji od onog groznog Vučića, koji mora u Skupštini da trpi sve to što mora da trpi da bi vama odgovarao.Da vam kažem nešto ljudi u Srbiji su prepoznali ko radi i ko šta radi i ko koliko radi i ono što je moglo i ono kako je moglo da ljude varate u prethodnom periodu time kako ste genije, kako su svi ostali loši, to vreme je prošlo. Još jedanput vas pitam – gde ima onih nula optužnica i gde je onaj vrtoglavi rast nezaposlenosti. To sam zapamtio da ste izgovarali, a svi zvanični podaci govore drugačije. Moram sada da vas pitam – a kad će biti dosta kraja neistinama koje iznosite i koje tako sa lakoćom uspem ovde da pobedim i pokažem svima kakve ste neistine izgovarali a da posle toga ne postoji ni jedno –izvini? Kada ćete malo poštovanja da pokažete prema ljudima koji rade? Kao što vidite ja taj problem nemam i to je razlika između nas i vas, jer ljudi vide da sam ja u stanju da poštujem neke iz vaših redova koji rade dobro svoj posao i da im ne tajno, već javno odam priznanje a vi to jednostavno niste u stanju, zato što je vaša sujeta veća od Monteveresta i zato što je vaš dolazak ili opstanak na vlasti važniji od opstanka Srbije. Nije. Srbija je mnogo važnija i mnogo veća od Demokratske stranke, bila je i biće zapamtite. Srbija važnija od bilo koje stranke i bilo kog pojedinca, ali je Srbija takođe zemlja koja od vas očekuje da čuje bar neke tri konkretne mere šta će ova Vlada da radi. Mi danima pokušavamo to da čujemo od vas. Umesto toga mi imamo ovde neprekidno vaše izlaganje, napade na opoziciju i vašu ocenu samog sebe, koju ponavljate svaki dan. Kako vi sebe vidite? Sada spominjete vaš izgled lica i usta i svega ostalog što niko živ ovde nije spomenuo. Niko to nije spomenuo.Gospodine Vučiću, mi smo govorili o vašem podizanju glasa, o uvredama, o stvarima koje ne mogu ili teško se proveravaju, koje prebacujete DS. Ni jednog momenta se niko nije osvrnuo na ono na šta se pozivate. Ako je u ovoj zemlji mnogo bolje, kako kažete, kako to da od 2004. godine prvi put ove godine smanjen kreditni rejting Srbije? Zašto? Zato što ima ružnu opoziciju a lepu vlast. Da li je to vaš odgovor? Znate šta, 130% je poskupela struja, tu verovatno mislite na 2000. ili 2001. godinu. Što ne kažete, lepo sam vas molio gospodine Vučiću, nemojte da se vraćamo u prošlost, jako je nezgodno po vas, 130% je porasla cena struje u vaše vreme, kada ste bili na vlasti. Nije bilo struje, narod nije znao šta je struja. Ja ne znam gde vi vidite uvrede. Da li je uvreda kada mom kolegi poslaniku pričate o ogledalcu na neprimeren način a predsednik Skupštine ne reaguje? Recimo, ja mislim da je to bilo uvredljivo. Ko je vam bilo kakvu uvredu rekao?Ne znam o kojim investicijama pričate u situaciju kada ih mi svi željno očekujemo i iz Arapskih Emirata, u zemlju u kojoj se više izvozi najlon čarape od „Fijata“, kada se odbiju komponente za uvoz tog istog „Fijata“. Da li znate taj podatak da se više čarapa izveze nego automobila? Šta ćemo sad, sad laže opozicija i vređa? Nemojte samo to da nam kažete, molim vas.

Ako ste govorili po broju komada, verovatno je da ste u pravu, a što se novca tiče svakako je daleko od istine, ali šta da radimo.Ja nikada, gospodine Stefanoviću, nisam rekao da je mnogo bolje, rekao sam da je malo bolje. Rekao sam da ljudi teško žive, 50-i vam put to ponavljam, nemojte da karikirate stvari, rekao sam da je malo bolje, nijednog sekunda nisam povisio ton, nemojte da izmišljate. Ni jednog sekunda ni jednu uvredljivu reč nisam rekao. Da bi građani Srbije čuli, ja ću da ponovim – ogledalce, ogledalce ko je najlepši na svetu? Slušajte me, nemojte da mi govorite šta vi organizujete, a šta ne organizujete.Ljudi mi iz tri dnevne novine javljaju da iz iste adrese, sa istih računara iz jedne političke stranke dolaze najteže moguće uvrede, sramota me pred građanima da govorim, koje se tiču mog fizičkog izgleda i svega drugog. li vi mislite da sam ja neobavešten, da ja ne znam ko šta radi? Ja to znam, ja vas znam dobro, znam vas odlično i zato što vas znam odlično, znam koliko je Srbija danas srećnija nego što je bila juče i znam koliko će Srbija sutra da bude srećnija nego što je juče.Meni nije problem da vi to radite, jer sve to što radite, radite sebi i sa druge strane, nisam vam odgovorio za poljoprivrednike koji se bune. Za razliku od vas koji niste hteli da ih primite, osim, mislim gospodina Petrovića, i da razgovarate, ja sam i danas razgovarao sa poljoprivrednim proizvođačima, sa običnim, poštenim ljudima koji traže nešto više za sebe. Šta oni traže? Bio je i sadašnji ministar, gospodin Knežević prisutan i budući ministar, gospodin Glamočić, bio sam i ja.Pitao sam – imate li neku primedbu na rad države, na račun države, jel nismo isplatili subvencije, šta je to što nismo napravili? Oni su rekli – nemamo. Imamo na cenu suncokreta. Cena suncokreta nam je niska od 24 dinara ili 26 dinara, kolika je poslednja ponuda uljara. Rekao sam – šta država Srbija može tu da uradi? Nismo mi ti koji određujemo cenu, građani Srbije i ostali to treba da znaju, nije država ta koja određuje cenu, ta cena ide na tržište, nekada je 50 dinara, nekada je 10 dinara, nekada je 20, nekada 30.Oni 30.Oni su rekli – ne očekujemo mi to od vas, očekujemo ako možete da zamolite ljude iz uljara da nam koliko je moguće tu cenu povećaju. Rekao sam da ne možemo da utičemo na marginu njihove zarade, ne možemo da se mešamo u tržišne uslove, ali ako je margina njihove zarade velika, zamolićemo ih ako je moguće, kao što ste to učinili sa sojom da vam izađu u susret i to je bio ceo razgovor, to je bio ceo naš razgovor, jedan pošten, odgovoran i ozbiljan razgovor u kojem ne možete da obećavate kule i gradove, da pričate lepe priče nego ono što možete da napravite, to napravite, ono što ne možete da napravite, to ne uradite i tako se ponašaju odgovorni ljudi.Videćemo da li do četvrtka možemo nekoga da zamolimo da podigne cenu na 28, 29, bilo bi značajno i bilo bi dobro zato što bi margina zarada seljaka bila veća nego što je danas, nešto bi margina zarada uljara bila manja, ali to je način na koji te probleme rešavamo.Vi govorite o padu kreditnog rejtinga, pao je zbog prezaduženosti naše zemlje, u jednom trenutku smo došli do plafona došli do plafona i nema gde dalje, nemamo šta dalje da uradimo, moraćemo da se zadužujemo do 2015. ili 2016. i svako mora ko je na vlasti to da uradi, zato što smo ubili ovu zemlju u prethodnih deset godina ili dvanaest, ili dvadeset, kako god hoćete. Ubili smo ovu zemlju.Što se tiče činjenice da nije bilo struje, nije bilo struje ponekad i ponegde u toku rata, to je tačno, samo nemojte da nam govorite da je DS ili da ste vi gospodine Stefanoviću ili nedaj bože gospodin Đilas postao Nikola Tesla pa ste vi izmislili struju za Srbiju, pošto to niko u Srbiji neće da poveruje. Hvala.Poštovani predsedniče Narodne skupštine, prvi potpredsedniče Vlade, poštovani ministri i kandidati za ministre, uvažene kolege narodni poslanici, danas je pred nama izbor novih članova Vlade Republike Srbije, čime će proces rekonstrukcije Vlade biti završen.Za

društva.Svakako, ono što je najznačajnije i što bih ovom prilikom pomenula je postignuti dogovor u Briselu, koji će našim građanima na Kosovu i Metohiji omogućiti jedan bezbedniji i kvalitetniji život, takođe otvaranje pristupnih pregovora sa EU čime naša zemlja ulazi u novu fazu svoje istorije i, naravno, odlučna borba protiv korupcije koja je naišla na ogromnu podršku, kako građana naše zemlje, tako i na pohvale koje dolaze iz celog sveta za velike pomake koje su napravljeni u tako kratkom vremenskom periodu.Ova vlada ima još jednu veliku zaslugu čiju ćemo snagu moći da vrednujemo tek u vremenu koje dolazi, a to je početak promene svesti. Naime, prvi put se susrećemo sa praksom u okviru koje se proveravaju prolazna vremena i rezultati rada onih koji su radili dobro i onih koji

razumeju.Rekonstrukcija po prvi put se sprovodi zato što je to želja Vlade da se postignu bolji rezultati za naše građane u budućnosti.Pravilo provere rezultata rada je pravilo koje je sama sebi uvela Vlada Republike Srbije, a to je svakako nešto što i mi svi treba, koji se nalazimo na javnim funkcijama u našoj zemlji, da se zapitamo šta je ono što smo uradili za godinu dana, da li smo mogli bolje i da svake godine podižemo lestvicu malo u vis i da se trudimo da je preskočimo, jer samo na taj način naši rezultati će biti bolji, a bolji rezultati moraju da budu cilj bolji rezultati moraju da budu cilj svakom pojedincu u ovoj zemlji, jer je to jedini način da celokupno društvo oseti boljitak.Aleksandar Vučić je nedavno rekao da Vlada mora građanima da pokaže da je princip odgovornosti, smenjivosti i poštovanja narodne volje mnogo važniji od partijske poslušnosti poslušnosti i pripadnosti.Mnoge stranke, naročito u predizbornoj kampanji, vole često da pominju departizaciju i da obećavaju da će da je sprovedu ukoliko budu u prilici da dođu na vlast, a samo je SNS na najviše funkcija u zemlji kandidovala ljude koji su nestranačke ličnosti, a koji su stručnjaci u oblastima u kojima ih predlažemo.Dakle, pored Ivana Mrkića, koji je na poziciju ministra spoljnih poslova došao pre godinu dana na predlog SNS, danas imamo nova četiri ministra predložena od strane SNS, a koji nisu ni funkcioneri, ni članovi stranke. Stručnost je bila jedini kriterijum kojim smo se vodili.Velika vodili.Velika prašina digla se oko mogućeg dolaska Lazara Krstića na mesto ministra finansija, pa su se mnogi javljali da ga kritikuju, iako još nije ni ušao u Ministarstvo finansija, a ne da je povukao neki potez koji bi mogao da bude predmet kritike. Često sam mogla da čujem da mu zameraju na tome što je mlad i što ima samo 29 godina.Podsetila bih vas da je Nikola Selaković prošle godine, kada je došao na funkciju ministra pravde, imao upravo 29 godina, a danas možemo da kažemo da je bio jedan od najuspešnijih ministara ovih godinu dana.Čak su i Nebojši Stefanoviću zamerali na njegovoj mladosti, a on je pokazao da je njegova mladost u stvari njegova prednost, a nikako mana i za ovih godinu dana je podigao ugled Narodne skupštine.Kao član Odbora za spoljne poslove često sam u prilici da se susretnem sa brojnim narodnim poslanicima iz inostranstva koji dolaze u posetu našim institucijama. Kada ih pitam koji je to najjači utisak koji će da ponesu iz naše zemlje, često čujem da je to upravo veliki broj mladih i obrazovanih ljudi koji se nalaze na visokim pozicijama u našoj zemlji, energija koju nose sa sobom. To je i razlog zašto veruju da se Srbija istinski menja u najpozitivnijem smislu.Ovom prilikom bih htela da izrazim žaljenje što Svetlana Živanović nije bila u mogućnosti da prihvati funkciju ministra poljoprivrede, ali ne zato što mislim da gospodin Dragan Glamočić nije dobar izbor. Naprotiv, njegova biografija nam uliva poverenje i želim mu svu sreću u radu. Jedini razlog zašto bih dala njoj prednost, koja je jednako stručna kao i gospodin Glamočić, je taj što je žena i smatram da bi bilo dobro da Vlada Srbije ima veći broj žena. To je ujedno i jedina zamerka koju imam na predloženi sastav Vlade.Znam da gospodin Aleksandar Vučić rado kandiduje žene na visoke pozicije u našoj zemlji. Rado sarađuje sa ženama, čemu smo svedoci sve mi poslanice SNS koje sedimo ovde i ne bih želela da građanke Srbije imaju pogrešan utisak, zato što će samo dve žene biti ministri u Vladi Srbije.Želela bih da poželim sreću u radu svim budućim ministrima. Njihova stručnost i iskustvo sa jedne strane, kao i stručnost, mladost i energija sa druge strane su nam potrebni kako bi smo uspeli da modernizujemo našu zemlju, što je i cilj ove rekonstruisane Vlade. Hvala.

mi niste dali pravo na repliku u situaciji kada je gospodin Vučić izneo neke zaista netačne stvari i izneo stvari koje su apsolutno ne proverljive i onda ste vi to iskoristili i dali reč sledećem govorniku, da bi govornik izneo svoj vrlo upečatljiv utisak o tome da svaki vojnik i pastir što u frulicu svira voli Aleksandra Vučića. Mislim da to nije u redu zato što u ovoj situaciji mi smo morali dobiti priliku da odgovorimo barem na opasnu stvar koja se iznela u Skupštini, gospodine Stefanoviću, da jedna parlamentarna stranka, ne samo što je kriminalna, stranka, ne samo što je kriminalna, nego organizuje, pazite ovo, i to nam kažu ljudi iz SNS – organizujemo ljude da šalju užasne i loše stvari o izgledu gospodina Vučića po

ovog člana odlučuje predsednik Skupštine“.Dakle, nakon šest replika, koje su došle iz redova vaše poslaničke grupe, smatrao sam da je vreme da se vratimo na raspravu. Ne možemo imati replike do sutra ujutru, jer onda ne bih ja rukovodio sednicom i dozvolio bih da sednica traje neograničeno.Smatram

Izneo sam jedan nedovoljno proveren podatak i izvinjavam se građanima Srbije za taj neproveren podatak. U međuvremenu sam proverio.Rekao sam da je struja poskupela 138%. Na žalost, to je bio delimično tačan podatak. Struja je poskupela 138% samo u jednom trenutku – 2001. godine.Struja je od 2001. do 2012. godine poskupela, poštovani građani Srbije, upravo tačan podatak koji sam dobio iz Ministarstva energetike, 672,4%. U tom periodu struja je poskupela 672,4%. Važno je da se proverljivim podacima služimo, da građani Srbije te podatke čuju.Što čuju.Što se tiče replika ili ne replika, vi ćete, gospodine predsedniče Narodne skupštine, o tome donositi odluku.Što se tiče pastira i vojnika, lepo je što je to izazvalo radost u vašim redovima, osmehe i podsmehe, samo bih vas zamolio, sve vas koji ste se podsmehivali, da pokušate u znanju da se uporedite sa Aleksandrom Đurović, u znanju i stranih jezika, u znanju u različitim društvenim oblastima. Taj podsmeh je samo još jedanput više govorio o vama, a ne o Aleksandri Đurović, koja je inače odlično govorila.

na početku treba da kažem da je dobro što je budući ministar poljoprivrede iz Vojvodine. Smatramo, da kada pričamo o poljoprivredi, prvenstveno treba da mislimo na Vojvodinu, jer je 80% teritorije AP Vojvodine obradivo poljoprivredno zemljište. Vojvodina je poljoprivredni kraj naše zemlje.Smatramo da budući ministar poljoprivrede, gospodin Glamočić, kao profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu zna šta se dešava na terenu i da zna koji su najveći problemi poljoprivrednih proizvođača. Ono što je sigurno je, da kao ministar poljoprivrede, neće imati lak posao.Gospodine Glamočiću, vi ste osmi ministar po redu u poslednjih 12 godina. Nažalost, svaki vaš prethodnik je vodio posebnu agrarnu politiku. Siguran sam da je i to uticalo na to da je poljoprivreda trenutno u jednoj teškoj situaciji. Velika suša prošle godine, poskupljenje imputa u poljoprivredi, kašnjenje isplata subvencija poljoprivrednim proizvođačima, niska otkupna cena žitarica, neregistracija poljoprivrednih mašina, buduća eventualna prodaja zemljišta strancima, o čemu je govorio i naš šef poslaničke grupe, gospodin Balint Pastor, su trenutno najveći problemi u našem agraru.Smatram da Vlada Republike Srbije, odnosno novi ministar poljoprivrede, treba ozbiljno da se bavi rešavanjem ovih pitanja. Potrebno je izaći u susret proizvođačima i olakšati proizvodnu godinu. Smatram da ministar poljoprivrede mora da ima odličnu komunikaciju sa poljoprivrednim proizvođačima, sa poljoprivrednim udruženjima i asocijacijama. Od izuzetnog značaja bi bila i bolja saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu i sa Pokrajinskim fondom za razvoj poljoprivrede. Zajedno možemo uraditi više, zajedno smo bolji. Svima nama je u interesu da sačuvamo i da zaštitimo našu poljoprivredu i da našu poljoprivredu što brže razvijamo.Profesore Glamočiću, apelujem na vas da kao budući ministar poljoprivrede obezbedite svim poljoprivrednim proizvođačima povoljne kratkoročne kredite, sa izuzetno malim kamatnim stopama. Nedostatak ovog programa je veliki problem proizvođačima.Što se tiče programa, odnosno rada ove Vlade, smatramo da su urađeni izuzetno važni koraci ka poboljšanju stanja u poljoprivredi. Najvažnije je da je ova Vlada obezbedila veći budžet za poljoprivredu, omogućila svim proizvođačima subvenciju kroz donošenje Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i važno je da ubuduće te subvencije poljoprivredni proizvođači dobijaju još ranije, kada su im sredstva najpotrebnija.Kao što su rekle moje kolege iz naše poslaničke grupe, SVM će i dalje da bude konstruktivna opozicija. Spremni smo za saradnju i u Odboru za poljoprivredu, kao i u svim onim pitanjima koja doprinose boljitku i napretku ove ključne grane privrede.

Dame i gospodo, Srbiji danas treba sve i treba odmah. Ova rečenica, ova istina nas obavezuje da svi radimo veoma brzo, veoma efikasno i veoma precizno. Sve nas obavezuje i u Skupštini i u Vladi, a to možemo da uradimo samo na jedan jedini način, a to je ako budemo tim. Ako budemo timski nastupali, ako budemo zajednički ulagali napore, energiju, iskustvo, znanje i mladost.Otud mladost.Otud rekonstrukcija. Novi ministri, za nove rezultate, za bolje rezultate, za brzi napredak, za bogatiju i pravedniju Srbiju. Tako mislimo mi, u vladajućoj koaliciji i mislimo dobro Srbiji. Ali, da li tako razmišlja i opozicija? Da li oni misle dobro svojoj zemlji i narodu?Građani Srbije i gledaoci ovog prenosa ne misle tako. Ja ne znam da li poslanici opozicije prate javno mnjenje, da li prate reakcije? Da li se građanima Srbije dopada ovakvo odugovlačenje, opstrukcija?

prouzrokovan reakcijama javnosti, zato što im se ne dopada ovo odugovlačenje po svaku cenu i ova opstrukcija. Iznošenje netačnih podataka više puta. Nisam čula ni jedno citiranje izvora iz koga iznosite podatke i brojke. Ali, dosta o opoziciji.Većina građana Srbije misli da je naša zemlja na dobrom putu. Posle dužeg vremena narod u ovoj zemlji ponovo ima nadu da će nam biti bolje, ali je trebalo krenuti u zauzdavanje korupcije, u bolne pregovore oko Kosova, u iscrpljujuću maratonsku trku za ulazak u EU. Sve ove krupne zadatke smo preuzeli i napravili smo krupne i pozitivne pomake. Činjenica je da posle godinu dana rada, Vlada i Srbija imaju neuporedivo bolju poziciju nego što je to bilo ranije. Poštovan je član Međunarodne zajednice.Građani Srbije to sve prepoznaju i poštuju. Iskreno, u Srbiji se danas zaista teško živi. Nije lako, ali su svi počeci i raščišćavanja teška i mučna i ni najbolji stručnjaci sveta ne mogu da nam pomognu, ukoliko se ne odlučimo za rezove, za reforme, bolne reforme, ali bez toga nema napretka.Na kraju, ne najmanje važno, broj žena u rekonstruisanoj Vladi. Nema odgovora na pitanje zašto samo dve žene u Vladi. Kako nivo svesti u Srbiji očigledno nije na toj visini da bi se veći broj žena po nekom automatizmu našao u Vladi, neophodno je da napravimo određene izmene zakona koje će u budućnosti obezbediti 30% žena i u Vladi i na ostalim mestima odlučivanja u Srbiji.To je bila moja obaveza da iznesem taj stav kao koordinatorke Ženske parlamentarne mreže. Argument da nema dovoljno sposobnih i stručnih žena u Srbiji, ne stoji. To potvrđuju žene u privredi, na univerzitetima, u političkim strankama u nevladinim organizacijama. Na kraju, više od polovine građana Srbije su žene. Treba razmisliti o tome.Kao što smo mogli čuti u ekspozeu, onoliko koliko mi zaista budemo Evropa toliko će Evropa i biti ovde, u svakom srpskom selu, u svakoj glavi i to kao sistem vrednosti i skup zakona izgrađenih institucija. Hvala.

problem. Ako nisam u pravu recite da nisam i onako neću dugo.Suština je u tome da kada se vodi sednica Narodne skupštine, bez obzira kada se šta desilo, mora da postoji prirodni balans, a ne da bude izazvan prethodnim događajima. To je suština onog što vi radite. Jer, ako vas boli neka reč, a ne sadržaj, onda kada budemo govorili o sadržaju stavite praznu crtu pa ispred toga stavite šta god hoćete, patriotizam, pobedu, šta god vam se sviđa, pa kaznite i sebe i

To su ključna pitanja. U ekspozeu premijera nema gotovo ni jedne reči o tome kakvo će biti naše obrazovanje.Vi, gospodine Jovanoviću, kažete, koliko sam uspeo da shvatim, da ćete uspeti da obezbedite elementarne civilizacijske uslove, primerene početku 21. veka, nadam se da sam prilično tačno tačno citirao. Bojim se da to u ovom trenutku nije dovoljno da ni jedno drugo pitanje o kojem se ovde govori, nećemo rešiti bez početka ozbiljne reforme prosvete, a i pravosuđa ne samo u vrednosnom smislu nego i u organizacionom smislu. Problemi naše prosvete nisu problemi ni 2000. ni 1990. godine. Oni su civilizacijski problemi. Rešenja koja su ovde sporadično pominju - takođe ne mogu da budu prepisani modeli iz nekih drugih zemalja koje su išle korak napred, dva koraka nazad u reformi itd, itd.Vidim da premijer ima potrebu da u ovom trenutku kaže ono što će se možda dopasti javnosti. Pošto je bilo mnogo primedbi da u Vladi ima profesora ili nastavnika privatnih fakulteta, on kaže da je njegov uslov sada bio da ne može da bude ministar prosvete profesor privatnog fakulteta. Ne razumem taj rezon. Imamo sto primedbi na sadašnje privatne fakultete u Srbiji, ali imam mnogo primedbi na uređenje, način rada državnih fakulteta. Dakle, ta distincija sama po sebi ne znači mnogo. Ako ne može ministar prosvete da bude sa privatnog fakulteta ili ne može da ga preporuči neko ko je rektor privatnog fakulteta, šta god mi mislili o prošlosti te osobe, onda je problem da neki drugi ministri u Vladi budu sa privatnih fakulteta. Mislim da su neki ministri u Vladi sa privatnih fakulteta, recimo, bolji od ministara sa državnih fakulteta.Gospodin Bačević, je za mene, za LDP izrazito loš ministar. On je koliko znam profesor državnog fakulteta, član Saveta univerziteta u Beogradu, pa je opet uspeo da kao praktično jedini ili jedan od retkih rezultata svog rada u trinaest meseci mandata zapravo iznese tu, ne mogu da kažem ni skandalozno, više smešno ideju kanala koja je zapravo degradirala i njegov položaj i ono što je Vlada možda radila u nekim drugim segmentima. Sve ove druge reforme o kojima se govori nemaju nikakvog smisla bez reforme prosvete. Pogledajte danas i videćete da se vrlo teško obavljaju konkursi za upis na doktorske studije na Beogradskom univerzitetu, iako je među 400 na Šangajskoj listi. To je prosto prespor ritam promena u našoj zemlji, da u godinu ili dve iz 500 uđemo u 400. Mi nemamo toliko vremena.Druga grupa pitanja koja se tiče javnih finansija, ekonomije zaposlenosti. Mislim da grešite gospodine Vučiću kada toliko insistirate na toj činjenici da je nezaposlenost nešto smanjena na oko 24%, da je cilj koji postavljate kao kratkoročni, da kažemo srednjoročni cilj, kako je to podelio kandidat za premijera, odnosno premijer, da ono bude ispod 20%. Vi znate, u ekspozeu to piše da će morati da bude dovršena privatizacija kako se kaže 179 društvenih preduzeća u restrukturiranju, i budimo pošteni u minimalnom broju tih preduzeća će biti sprovedena uspešna privatizacija, veliki deo njih prosto više ne može da radi. Ljudi koji su danas u njima formalno zaposleni postaće i formalno nezaposleni, i to će kroz jedan talas odjednom podići stopu, odnosno broj nezaposlenih u Srbiji. Zbog toga mislim da nije dobro da obećavate tako veliki uspeh u kratkom roku, jer će onda neuspeh zapravo biti veći.Moram sada da reagujem na ono, nije mi bilo omogućeno gospodine Stefanoviću. Nigde nas neće dovesti ta ideja, recimo gospodina Dačića da u svakoj raspravi ovde sa opozicijom kaže da je od 2000. godine u Srbiji izgubljeno milion radnih mesta, da je milion ljudi ostalo bez posla. To prosto, nije tačno. Nije bilo 2000. godine dva miliona i 800 hiljada zaposlenih u Srbiji. To bi značilo da su u Srbiji radili svi koji u njoj žive i da smo možda još malo uvozili radne snage, pa ipak smo svi živeli u toj zemlji, i bilo je mnogo zaposlenih na papiru, ali je mali deo njih radio uz prosečnu platu koja je bila nekoliko desetina maraka.Da razjasnimo poslednje pitanje – da li će biti rebalansa pre predloga budžeta za 2013. godinu i da li je ekspozeom najavljena promena poreza na potrošnju, a pre svega PDV i akciza? To piše u ekspozeu. Kaže se da će se poreski poreski nameti postepeno, doduše, premeštati sa teme, odnosno sa rada na pitanje poreza na imovinu, poreza na profit i u meri u kojoj je to nužno, na prošnju. Porez na potrošnju, pre svega PDV, ali i akciza je već u ovom trenutku preko svake granice izdržljivosti u Srbiji. To jeste makar teorijski način ono što predlaže mandatar kako da se rastereti rad, a kako da se dobije kompenzacija na nekoj drugoj strane, ali ne zaboravite, već je Vlada podigla PDV Vlada podigla PDV pre izvesnog vremena. To je smanjilo prihode od PDV. Novo povećanje PDV, novo povećanje akciza bi razorilo dodatno srpsku ekonomiju, a trgovinu, odnosno promet akciznom robom u potpunosti gurnulo u sivu zonu, što bi opet dodatno umanjilo prihode i ugrozilo sve funkcije države. Hvala.

kandidati za ministre i poštovani kolege poslanici, danas je treći dan kako vodimo raspravu o rekonstrukciji Vlade. Dobro je što je prošao onaj manir, da kažem tako, opstrukcije rekonstrukcije iako je i to dozvoljeno u demokratskim sistemima i da smo prešli na neku suštinsku raspravu o tome šta ustvari znači ova rekonstrukcija, pojedinačno za opoziciju, a pojedinačno za poslanike vladajuće većine.Da većine.Da zaključimo da će danas sigurno glasanjem biti završen prvi deo rekonstrukcije i da će biti izabrani ministri na upražnjena mesta sporta, kulture, prosvete, finansija, privrede i mnogih drugih, ali važno je da građani Srbije shvate da je ovo samo najava promene koja će biti personifikovana promenom, odnosno novim imenima ministara u ovoj vladi i da je to ustvari nešto mnogo više, a to je početak procesa političkih promena u okviru koga oni koji su inicirali rekonstrukciju Vlade ustvari žele da menjaju i društvene prioritete našeg društva, da menjaju ono što je najteže i što će biti najteži zadatak svih političara u Vladi i vladajućoj većini, a to je da se sukobe sa mentalitetom našeg naroda, promene odnosa prema društvenim vrednostima koje su potpuno ili uništene ili zapostavljene u Srbiji u poslednjih nekoliko desetina godina.Ovom rekonstrukcijom ustvari uvode se novi politički principi, kao što je veća odgovornost, što nije postojalo u prethodnom periodu, bez obzira koliko ima oponenata o ovom našem mišljenju. Uvodi se veća otvorenost u radu i ono što je važno i što je mnogo postavilo nepoznanica u dosadašnjoj diskusiji od protivnika rekonstrukcije Vlade, a to je da se uvodi poverljivost rezultata rada ljudi koji se nalaze na vodećim pozicijama u našoj državi i tu u sve kraćim rokovima. Ovo je godinu dana rada Vlade. Brzo će doći i šest meseci kada će se polagati novi rezultati, podvlačiti crta šta je ko uradio u rekonstruisanoj Vladi i doći će se i do sto dana, do onoga što se radi u savremenim dobro uređenim državama, a to je da se proveravaju rezultati rada svakog dana.Ono što je važno da naglasimo je da rekonstruisanoj Vladi ne treba niti se traži sto fer plej dana, kada se traži neki prostor da urade nešto novo, nego pozivamo kolege iz opozicije i čitavu javnost i građane Srbije da slobodno kritikuju i tom kritikom usmeravaju rad rekonstruisane Vlade.Bilo je pitanje i oko toga zašto baš ovi ministri. Verujte mi, svaki ovaj ministar kandidujući se i igrajući utakmicu drugih kandidata, a ne samo ovih koji se danas nalaze pred vama, jasno su rekli i šta će da stvore u svom mandatu, protiv čega će se boriti, šta će uraditi, kakve promene to u Srbiji oni nude, jer sigurno da je za uspeh svake Vlade za svaki posao jako bitno da postoji plan i da se tačno zna šta neko želi da time postigne.Nakon postigne.Nakon rekonstrukcije ovih suštinskih principa politike, sledi nam rekonstrukcija ekonomije, rekonstrukcija obrazovanja, kulture i čitavog društva. Ono što je bitno, što je izuzetno važno, novina je da ova vlada uopšte nije morala da da uđe u rekonstrukciju, jer to niko od nje nije tražio. Nisu tražili građani Srbije koji su, očigledno po istraživanjima i uopšte po javnom mnenju, sasvim zadovoljni rezultatima rada za prvih godinu dana i nisu tražili ni članovi opozicije, jer se nisu u svojim kritikama mnogo bavili takvim temama.Vidim da nekome smeta što se kolokvijalni rečnik ovde koristi kada se kaže da je ova vlada sama podigla lestvicu, lestvicu, stepenicu više o nekim ciljevima koji moraju da se postignu u Srbiji da bi Srbija postala jedna moderna država.Rekla sam, prvi postignuti rezultati sasvim dovoljni građanima Srbije da ne traže rekonstrukciju, ali izuzetno zadovoljstvo što postoje političari koji žele nešto više, žele dalje reforme ovog društva, dalje promene. Drago mi je da su se javili političari koji su prosto poremetili žabokrečinu našeg političkog života koja je vladala Srbijom, poremetili taj manir da vas građani Srbije izaberu jednog dana, da ste vi onda mirni četiri godine do nekih sledećih izbora i da vas niko ništa ne pita šta ćete da uradite, šta ste uradili i da li imate nameru da kada uradite neki svoj mali, mali cilj, sada podignete tu lestvicu koja ovde izaziva pežorativne komentare i da uradite mnogo više od toga.Drago toga.Drago mi je da će se Srbija nakon rekonstrukcije Vlade takmičiti sa svojim okruženjem u modernizaciji Srbije koja je očigledno postala veoma važna ili će se postići ovi ciljevi koji su ovde zadati ili smo svi svesni da će naša država doživeti kolaps. Tome ne treba niko da se raduje i ne

stručne kadrove koji nisu u stranci i zašto je predložila stručnjake u okviru partije? Naravno, svaka stranka ima veoma stručne ljude. Ovde se nalaze pred vama i doktori nauka, i advokati, i lekari. Uopšte se nije postavljalo to pitanje da neko da neko ne može da zauzme pozicije. Ako dobro razmislite, ako želite uopšte da razmislite, prosto poslati Srbiji dve važne političke poruke time što je, da navedemo Lazara Krstića, kao personifikaciju te jake političke poruke, pozvan jedan mladi čovek iz inostranstva da dođe u Srbiju.Šta je time želelo da se poruči? Sigurno, da se poruči onim mladim ljudima koji su 2000. godine odlazili iz ove države, školovali se na prestižnim univerzitetima, da je dobro da dođu u Srbiju, da je dobro da se odazovu pozivu, da iskoristimo njihovo znanje, njihovo obrazovanje, zbog godina ne mogu da kažem, toliko iskustvo, ali iskustvo u radu velikih firmi, kao i da nam donesu nešto novo u Srbiju, a to je siguran način rada koji postoji u razvijenim državama Evrope, zapada, a ne postoji kod nas. Meni je poruka pozivanja Lazara Krstića nešto mnogo jače.Poruka mladim ljudima da obrazovanje nešto znači ovoj državi. To je meni ključna poruka pozivanja ljudi iz inostranstva, mladih ljudi našeg porekla da dođu. Da je obrazovanje važno, mi smo im poručili da vredi školovati se i da u Srbiji to neko vidi, da ti mladi ljudi nekom trebaju i da je to poruka novim mlađim generacijama da su potrebni ovom društvu.Očekujem dve velike reforme. Reformu obrazovanja u ovoj državi, baš zbog ovih stvari. Da nam uzor budu zemlje, kao što su Finska, kao što su nordijske zemlje u kojima je prestiž biti učitelj ili profesor, u kojima su društveni kriterijumi, dakle društveno vrednovanje profesora i ljudi u obrazovanju, jednaki i advokatima, i lekarima, ali da ne pomislite samo zbog velikih primanja, nego zbog toga što se u njihovo obrazovanje u tim zemljama izuzetno ulaže.Drugo, izuzetno ulaže.Drugo, važno je da je tamo u tim zemljama prestiž biti školovan i obrazovan. To treba da bude uzor u ovoj državi, a ne lak i brz život, život sa kombinacijama, kako su naučeni u poslednjih, hajde da kažemo,

Treba da shvatimo da to treba da nam bude jedna od najvažnijih stvari u reformi države i u modernizaciji, jer nije to bez veze da se Barak Obama i Angela Merkel u svojim izbornim kampanjama bave ovim suštinskim pitanjima, jer je obrazovanje veoma važno i ubojito sredstvo za modernizaciju svake države u 21. svakako. Želim gospodinu Tasovcu da poručim da će imati podršku, ako bude imao hrabrosti da ukine mnoge relikte prošlosti u ovoj državi, da vrati mlade u muzeje, ali ne samo jedne noći, on će razumeti o čemu govorim, i da ukine i uvede što

Mislim da je ovoj državi dosta populizma. Dobro je što su se za modernu Srbiju pojavili moderni političari koji se ne boje da problemima pogledaju ravno u oči i da te probleme počnu da rešavaju.Zato pozivam sve kolege poslanike, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju, da glasaju za reformu Srbije i da glasaju za reformisane nove ciljeve, kao i da time pomognemo

već i opoziciji koja na korektan i argumentovan način ovde raspravlja.Sada ću dati nekoliko informacija vama. Gospodine Đuriću, u pravu ste, nije milion ljudi izgubilo posao. Ovo su precizni podaci. Dakle, nije ni blizu milion ljudi.

u svake od te četiri godine, izgubili smo 74.000 radnih mesta.Zašto sam vam ovo rekao? Zato što sledi moj odgovor na vaše pitanje oko restrukturiranja 179 preduzeća i gubitka radnih mesta. Tu trenutno radi 58.700 ljudi. Naš je plan, ako uspemo to da izguramo, da otpremninu i od države takvu vrstu socijalne pomoći dobije svega 6.000 ljudi, da više od 6.000 ljudi ne bude otpušteno. Da li ćemo u tome uspeti? Saglasan sam da neće biti lako, ali svakako taj broj neće preći 8.000.Ono

loše.Industrijska proizvodnja u Srbiji u julu 2013. godine je veća za čak 12,5% u odnosu na jul 2012. godine. U odnosu na prosek 2012. godine veća je za 8,6%. Industrijska proizvodnja u periodu januar - jul 2013. godine u odnosu na isti period 2012. godine je veća za 5,4%. Taj rast smo po sektorima zabeležili, a reći ću vam gde je sve pad.U

od 2,2%. Došlo je do rasta u proizvodnji kapitalnih proizvoda za 63,9, energije za 30,9, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 6,8, intermedijalnih proizvoda, osim energije, za 1,1%. Pad je zabeležen u proizvodnji ne trajnih proizvoda za široku potrošnju za 6,5. za 6,5. Rast beležimo po sektorima, posmatrano ukupno 17 oblasti, a pad beležimo u 11 oblasti.Učešće u strukturi industrijske proizvodnje u ovih 17 sektora je 57%, a u ovih 11% je 43% preostalih. Najveći uticaj na rast su, naravno, imali proizvodnja motornih vozila i prikolica, proizvodnja derivata nafte, proizvodnja električne energije, proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda.Što se tiče proizvodnje malih preduzeća, to je jedan dobar simptom, jedan dobar signal koji postoji. Dakle, to su ona preduzeća koja imaju broj zaposlenih manji od 50, a koja nisu inače obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjima, a prate se na uzorku izabranih jedinica i sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u julu 2013. godine u odnosu na prosek odnosu na prosek 2012. godine kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 8% ako je prerađivačka industrija veća za 2%.Ne bih sada da čitam ostale podatke oko delova teritorije u kojima to ide dobro, u kojima ide lošije ili veoma loše. Pročitaću vam i koje su proizvođačke grupe doživele pojeftinjenje, a koje su doživele poskupljenje i po tome će građani videti potpuno precizno ko je govori istinu, a ko nije.Naime, posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga kvalifikovanih prema nameni potrošnje, u julu 2013. godine u odnosu na prethodne mesece pad cena, čak ne u odnosu na mnogo raniji period, već u odnosu na prethodni mesec, zabeležen je u grupama hrane i bezalkoholnih pića za čak 4,2%, odeće i obuće 0,4%, dok je najveći rast cena zabeležen u grupama rekreacije i kultura – 5,9%, alkoholna pića i duvan 3%, stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, kao i komunikacije.Dakle, kao što vidite, podatke, čini mi se, možemo ponekada na različite načine da tumačimo i važno je analizirati ih i tumačiti, ali ih je važno na tačan i precizan način izneti pred građane Srbije. Situacija nije sjajna, ali je situacija daleko od očajne. Očajna nam je što se tiče javnog duga, što se tiče mogućnosti zaduživanja. Tu je već situacija očajna, ali ne krivicom ove Vlade, ne našom krivicom. Ali, ako neki ljudi nemaju tu vrstu potrebe da kažu da da postoji neka ozbiljna krivica nekih prethodnih vlada, ja tu ne mogu da im pomognem.U svakom slučaju, želeo sam samo da vam kažem da imamo, kao i vi, velike brige za nivo nezaposlenosti u narednom periodu, ali, bez obzira na to što je veoma važno za zemlju da završimo te strukturne reforme u tih 179 preduzeća, uveren sam da nećemo imati porast nezaposlenosti. Naprotiv, to je najvažniji zadatak Vlade, da obezbedimo i garantujemo pad nezaposlenosti, makar se hvalili da je to učinjeno za 1%. Uveren sam da ćemo u tome imati uspeha. Hvala vam. Da bi se to desilo, onda mora u narednih godinu, godinu i po dana da se dogodi bum u privatnom sektoru. Vi ste pominjali delove ekonomije ili delove privrede, pre svega mala i srednja preduzeća, a to je isključivo privatni sektor. Zbog toga je za nas problem što i u ovim predlozima ili merama Vlade zapravo ne vidimo novo rasterećenje tog sektora. Malo čas kada sam govorio pomenuo sam 179 društvenih preduzeća u restrukturiranju, ali mi imamo i preko 700 javnih i državnih preduzeća. Svi u ovoj zemlji znaju da u njima postoji ozbiljan višak radnika, ili ako hoćete drugim i lepšim rečima – manjak produktivnosti. Manjak produktivnosti zapravo razara ovu zemlju i zbog toga budžet izgleda tako kako izgleda, zato što iz te skupljene privrede, koja tako malo radi, proizvodi ili odbacuje profita u onom delu gde profit uopšte postoji, ne može da se izvuče tih skoro 10 milijardi evra, koliko nam je godišnje potrebno za ovako nizak nivo

I tada se govorilo o tome da treba po svaku cenu sačuvati radna mesta i za to smo plaćali ceh i posle 2000. i posle 2008. godine. Mada, ja nemam problem sa tim. Mi smo sa ovih pozicija kritikovali i Vladu od 2008. godine i onu Vladu koja je vladala 2007. godine, pre toga LDP, makar u ovom obliku, nije bila parlamentarna stranka. Zato mi je zasmetalo kada ste imali potrebu da posebno citirate za 600 i nešto posto, za koliko je poskupela električna energija od 2000. godine. Tu je ministarka energetike i siguran sam da će se složiti da je jedan od razloga teškog stanja u elektroprivredi još i danas, a pogotovo katastrofalnog stanja koje je postojalo 2000, 2001. i 2002. godine, i ta činjenica da je cena bila nerealno niska i da je zapravo to u potpunosti ili gotovo u potpunosti uništilo sistem, pa se zbog toga makar u prvih nekoliko godina posle 2000. godine prilično oštrijim, ali ja bih rekao socijalno-odgovornim rezovima ta situacija kako tako nivelisala, nikada do kraja, a onda su došle neke druge vlade i, čini mi se,

danas nadam se završavamo priču o rekonstrukciji, koja traje već 170 dana i za koju vidimo da nije ni suštinska, ni temeljna, već isključivo personalna. Vreme će pokazati šta je bila ideja ove rekonstrukcije.Ujedinjeni regioni Srbije nemaju razloga da budu razočarani. Mislim da smo dobro radili u prethodnoj Vladi i u ovoj raspravi nismo čuli suštinske primedbe na naš rad. Naprotiv, mi smo ponosni na rad naših ministara u prethodnih godinu dana. Suzana Grubješić dala je veliki doprinos evropskim integracijama Srbije i prilikom formiranja Vlade prošle godine prisustvo URS bio je znak da će Srbija ubrzano ići evropskim putem, budući da smo mi jedini punopravni članovi Evropske narodne partije.Prethodnih dana u raspravi moglo se čuti da je Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave pravljeno po meri Verice Kalanović i URS. Mi to ne možemo da prihvatimo. Nije to pravljeno po njenom zahtevu i meri, nego onih koji danas sebe smatraju građanima drugog reda. Ravnomerni regionalni razvoj, suštinska decentralizacija, jaki gradovi i opštine potreba su čitave Srbije i svih njenih građana, a ne jednog čoveka i jedne partije. Srbija mora ravnomerno da se razvija. Svi regioni, svi gradovi i opštine moraju da dobiju svoju šansu da idu napred i da ljudi koji u njima žive tu od svog rada pristojno mogu da žive.U

jer svi danas znaju da investitori dolaze, grade fabrike i otvaraju nova radna mesta samo tamo gde ima dobrih puteva. Auto-put Novi Sad – Ruma, napravljeni su prvi konkretni koraci posle petogodišnje prazne priče i ovaj projekat treba da doprinese da Vojvodina više ne bude nerazvijeni deo Srbije. I u Ministarstvu finansija privrede ostvareni su značajni rezultati. Gospodin Vučić ih je i malo pre pomenuo, a pomenuo ih je i prilikom odgovora na diskusije jednog poslanika, ali ja ću ih ponoviti. Izbegnut je bankrot, olakšano je poslovanje maloj privredi, uvedena je nulta tolerancija na neplaćanje poreza i zaustavljen je rast nezaposlenosti.Ono što je veoma važno jeste da je pokrenuto šezdesetak investicionih projekata koji će u narednom periodu doprineti otvaranju 10.000 novih radnih mesta. Ima li išta važnije za građane Srbije? Samo pre nekoliko dana postavljen je kamen temeljac za novu fabriku u Doljevcu, jedne od najsiromašnijih opština u Srbiji, gde će posao dobiti 1.500 radnika. Pokrenuta je proizvodnja u Smederevskoj železari. To je još jedan dokaz da za nas radnici nisu samo broj i nisu samo statistika. Ovim smo takođe pokazali da nećemo dozvoliti da se ni jedan grad u Srbiji polako gasi. Očekujemo uskoro i nove investicije na Staroj planini i to treba da doprinese još većem razvoju istočne Srbije i predstavlja mogućnost da ljudi koji su tamo rođeni tamo i ostanu da žive i da mogu pristojno da žive od svog rada.Ono što gospodin Vučić nije pomenuo, a značajno je, da je u julu mesecu, dok je Mlađan Dinkić bio ministar finansija i privrede ostvaren istorijski rekordan mesečni izvoz od oko 1,1 milijarde evra. Ne manje važno, upravo zaslugama Mlađana Dinkića u prethodnih pet godina, danas s ponosom možemo da kažemo, da Srbija danas ne izvozi samo pšenicu i kukuruz, odnosno sirovine, već i automobile, auto komponente, savremene aparate za domaćinstvo.Naravno, da ovo nije dovoljno i da mora još mnogo toga da se uradi da bi građani osetili boljitak. Zato novoj Vladi Srbije, mi iz URS, želimo uspeh jer će to biti u interesu Srbije.Poseban uspeh želimo novom ministru finansija jer će pred njim biti puno izazova. Ujedinjeni regioni podržavaju programske prioritete koje je on izneo, do duše putem medija, jer program koji on namerava da sprovede već je usvojila Vlada Republike Srbije i to upravo na predlog Mlađana Dinkića.Iskreno Dinkića.Iskreno se nadamo da će imati političku podršku da te svoje postavljene ciljeve i realizuje, jer da biste mogli da štedite, a da istovremeno ulažete u razvoj i investicije, da sprovedete temeljnu reformu javnih preduzeća, penzionog i zdravstvenog sistema, da se obračunate za glomaznom administracijom, morate da imate ozbiljnu političku podršku.Nadamo se da gospodin Lazar Krstić neće slušati priče - kako nečija baba na takav način može da vodi finansije, ili da trpi pritiske da neko ne plati porez zato što je član neke političke partije.Ujedinjeni regioni Srbije će voditi u budućnosti odgovorno nacionalnu politiku, jer želimo dobro svojoj zemlji. Ne želimo da budemo opozicija svom narodu. Podržaćemo sve dobre predloge koji će voditi ubrzanom evropskom putu Srbije, ravnomernom regionalnom razvoju, stvaranju povoljnih uslova za investicije, i otvaranju novih radnih mesta, ali oštro napadati probleme i pokretati inicijative za njihovo rešavanje. Hvala.

i gotovo sam zaprepašćen po količini buke koja je dolazila sa suprotne strane, pomislio sam da se radi o žrtvama tranzicije. Pomislio sam da se radi o opljačkanim ljudima, a ne o dobitnicima tranzicije i ljudima koji su opštu pljačku

To je bila zemlja izgubljenih šansi i za sadašnje i za buduće generacije. U toj zemlji gotovo da proizvodnje nije bilo. Proizvodile su se samo mašta, iluzija i predizborna obećanja. Ekonomska politika je bila, kako bi kod mene na selu rekli. Ekonomska politika „propalović“, komotno se moglo pevati, - mirno spavaj nano, sve je opljačkano. Dok su bivšem režimu punili cepove sebi i svojim bližnjima, Srbija je postajala socijalni slučaj.U Srbiji štrajk glađu nije više bila protestna pojava, već opštenarodna pojava.

I, da kažem, dug države javni, 17 milijardi 671 milion do polovine prošle godine. Dug privrede 20 milijardi i 209 miliona,

evra.Fond plate u privredi je bio manji od sredstava za finansiranje duga u privredi. Država samo za kamate u ovoj godini je izdvaja 920 miliona, samo za javni dug. Sledeće godine 1,2 milijarde. Ukupno nam treba četiri milijarde za servisiranje javnog duga. Ukupno godišnje za dug privrede, javni dug i dug stanovništva treba nam deset milijardi eura ili jedna trećina BDP.Za poslednjih poslednjih deset godina redovno se trošilo 20% više od zarađenog, šest milijardi. Potrošena je celokupna društvena privreda. Potrošeno je i 35 do 40 milijardi eura deviznih doznaka naše dijaspore. Problem duga je još veći jer nije napravljen nikakav izvor za vraćanje duga.Danas nam prigovaraju da nismo izvršili reforme oni koji to nisu uradili 12 godina. Reforme koje su oni vršili su bile simbolične. Promenjeni su samo državni simboli, grb, himna i zastava. Država koju smo zatekli bila je država u kojoj se dimilo najviše tri, do četiri fabrička dimnjaka. Od države su pravili socijalni slučaj, a od stranke su pravili stranku milionera. Predsednik im je milijarder. do 2011. godine ukupno je bruto prihoda od 937 miliona dolara, ali mu je glavni grad kojim rukovodi otišao 500 miliona u

gradonačelniku, predsedniku te stranke, kao najboljem menadžeru.Poljoprivredna politika koju su vodili je vođena u korist prerađivača, a ne proizvođača. Najveći prerađivač je bio finansijski direktor njihove stranke poznat po kapitalu koji je uložio od devet evra. Na devet evra godišnje pravi pedeset i nešto miliona evra dobiti, pa se ja pitam, gde to može sa devet eura, budući ministar će moći da mi odgovori za koji dan, da se napravi dobit od pedeset i nešto miliona evra. To se ne može ostvariti ni na lutriji. Možda može u lutriji u Americi.Imali su u poljoprivrednoj politici, aferu aflatoksin, aferu subvencija za đubrivo, aferu subvencija prijateljima svoje stranke, vinograda kojih nema, zalivni sistem kojih nema, za sve to su isplaćene ogromne subvnecije, a tih zasada, tih zalivnih sistema nema. Poplava za vreme njihove vladavine je bila jedini zalivni sistem u Srbiji.Siva ekonomija je dostigla 30% ukupne ekonomije i postala nelojalna konkurencija. Zamislite sad 400 hiljada radnih mesta koji su izgubljeni

20%.Iza stranke bivšeg režima, gde im je Šarić bio najbolji investitor, a on nije mogao uneti para koliko su oni izneli,

jer nisu imali novca šta da kupe. Ljudi su po tri puta zagledali hleb pre nego što ga kupe, beda i siromaštvo našeg naroda je bilo neizdrživo za gledanje. Vlast se nije borila protiv siromaštva već protiv siromašnih. Država nije suzbijala kriminal već je kriminal suzbijao državu. Vlada koja je došla iza ove ima gotovo nemoguću misiju.Pošto se svi pozivaju na izreke, pozvaću se ja na Tomasa Mana. On je rekao hrabrost nije nedostatak straha, već delovanje uprkos njemu. Zato mislim da ova Vlada je izuzetno hrabra. Takođe je dotični gospodin rekao – za otadžbinu sve, a za Vladu koliko zasluži. Glasaću za ovu Vladu dok god bude zasluživala, ali od njih tražim da stave tri tačke. Tačku na pljačku, tačku na bedu, tačku na sramotu. Hvala. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predstavnici Vlade, gospodine Stefanoviću, čini mi se da je povređen član 107. stav 1. dostojanstvo Narodne skupštine.Molim

o investicijama Darka Šarića, govorio je o bogatom milijarderu predsedniku DS, molim vas da imate iste aršine kakve imate za Marka Jakšića i ostale poslanike opozicije, kada im izričete opomene, takve aršine morate da imate i za gospodina Rističevića.Da ga upristojite i da mu objasnite da ne mogu svoje neuspehe uvek prebacivati na drugog. Do 2000. za sve neuspehe vaše vlasti bio je kriv NATO pakt, EU, svetska zavera, danas je to DS i ostala opozicija.Žao mi je, ali građani Srbije to vide. Hvala.

poslanici, član Poslovnika 106. Ja sam zaista bio ubeđen predsedavajući da svoje lično doživljavanje demokratije prethodni govornik iz SNS da je to da je to i zaista samo njegovo doživljavanje demokratije.To znači blaćenje i valjanje po blatu političkih protivnika. To sam mislio sve do danas. Do toga da vi predsedavate sednicom a ispred vas sedi čovek koji je predsednik stranke, najveće stranke na vlasti SNS, u čijoj je poslaničkoj grupi gospodin Rističević.Da li to predsedavajući, da li to gospodine Vučiću, kroz njegov jezik govori SNS? Da li je danas tema prethodna Vlada 2008, 2012, ili je danas jasno na dnevnom redu izbor nove Vlade i polaganje zakletve? Da li je jednom rečju kolega iz poslaničkog kluba SNS pomenuo Vladu o kojoj trenutno govorimo i koja treba da položi zakletvu?Ili je iznoseći neistine, uvrede, klevete, govorio o prethodnoj Vladi na jedan način na jedan način koji ste morali da prekinete i da vratite dostojanstvo ovoj Narodnoj skupštini. Kako mislite da se ponašaju poslanici opozicione stranke ako se poslanici vladajuće stranke ponašaju na ovaj način?Mislim način?Mislim da ste, predsedavajući, morali da izreknete opomenu gospodinu Rističeviću, pre svega zbog rasprave i teme koja je danas bila na dnevnom redu.

kluba SNS, ako možete da ne vičete i ne dobacujete, ne jaučete i ne znam šta još radite, kao Boga vas molim. Ja toliko tiho i toliko pažljivo govorim i biram reči i nemojte na svaku izgovorenu reč da nešto dobacujete, jer nikakvog smisla nema. Ovde sam da vas slušam ceo dan, ceo dan se trudim da odgovaram. Odgovaram brojkama, odgovaram činjenicama, ni jednu vašu brojku nisam čuo.Pokazalo se da ste mnoge izmislili, pokazalo se koliko niste istinu govorili, pustite, molim vas, samo da vam odgovorim, ako ste odgovor tražili. Ako je sve vreme bila potreba samo da kažete da ponovite o nekakvim uvredama i o ne znam čemu, kažite pa reagujte, kažite trebalo je da reaguje na pominjanje Šarića, što da reaguje na pominjanje Šarića?Vi ste uveli Šarića u temu. Vi ste uveli Šarića u temu ovde i to nama, postavljajući i govoreći kako je prekinuta istraga protiv Šarića. Nije uveo to Marjan Rističević, nego vi. Tada je bilo u redu i bilo je u redu, ja sam vam odgovorio da ste to izmislili, da istraga ne samo da teče svojim tokom, već je pojačana, da radimo zajedno sa svim službama iz celog sveta i američkom i nekim drugim službama, radimo sve što možemo da bismo napravili najbolji rezultate.Kako tada nije bio problem to što ste napravili toliku štetu državi Srbiji želeći da kažete da je prekinuta istraga protiv jednog od najokorelijih kriminalaca na planeti, to nije bio problem i to nije bilo za opomenu, ali je za opomenu kada to pomene Marjan Rističević. Kakvi su to aršini? Kakvo je to merenje? Kada vam se nešto sviđa, možete da izgovorite šta hoćete, a kada vam se nešto ne sviđa, onda ne možete da čujete ama baš ništa.Hoćete li još jednom da ponovite kako vam ništa konkretno nisam odgovorio, pa da još jedan čitam sve ove podatke, da bih vam pokazao koliko ste neistina danas izneli i oko cena hrane, električne energije i svega drugog. Samo da bih pokazao građanima Srbije kako se na neozbiljan način odnosite prema njima. Da li je Marjan Rističević u svemu, da li bih se saglasio u svemu sa njim? Pa ne bih i ne moram. Čovek ima pravo na svoje mišljenje i neretko ga je iskazivao i protiv naših ministara i na druge.Ali što se tiče suštine onoga što je on danas govorio, ulazeći u reči koje je birao, apsolutno sam saglasan sa svim što je izgovorio. Zaista mislim da šteta koju ste naneli državi Srbiji je nemerljiva i nije to tema, zato sam vam ja govorio o rezultatima ove vlade i o napretku koji smo u različitim sferama društvenog života postigli, a u nekima, naravno, nismo,

ja, možete da kažete – nije to 11.000 ili 18.000 nego je 15.000 ili nije uopšte toliko, pa to kažite. Nemamo problem sa tim i niko nema problem sa tim. Šta je to uvredljivo? Postavlja se pitanje – da li je to istina ili nije istina? Šta je to uvredljivo? Da li je to neka ružna, nepristojna reč izgovorena? Ja ne mislim da jeste i ne mislim da sada otprilike svi treba da budemo zaštićeni kao svete krave, da niko nikome ne sme ništa da kaže. Pa smete, vi govorite svašta.Neki govore šta misle da treba da kažu. U redu je to. Građani su tu da procene ko ima bolje i ozbiljnije argumente. Ja u tome ne vidim ništa loše, a što se mene tiče, za mene je samo važno da vam kažem još jedan podatak. Da je u periodu od 2008. do 2012. iz Narodne banke, pre svega za plaćanje i održavanje kursa izvučeno je 3,46 milijardi evra, a da kurs nismo mogli da stabilizujemo, a da je u ovoj godini procentualno za 69 posto manje potrošeno novca, za održavanje kursa, kao što vidimo kurs je neuporedivo stabilniji nego što je bio u prethodne 4 godine. Hvala. **Nebojša Upravo sam hteo da čujem da li gospodin Vučić stoji iza ovakvog govora gospodina Rističevića, na kraju smo čuli da ipak da. Ako smatrate da je rečnik gospodina Rističevića, kojim je on rekao da je da je gospodin Šarić, ako tako možemo da kažemo, bio jedini investitor u Republici Srbiji za vreme našeg mandata, kada su ljudi iz DS, život žrtvovali, rizikovali da bi se borili tog najvećeg narko-bosa na Balkanu, onda je on bio najveći investitor u Republici Srbiji i mi smo zato zaslužni.Gospodine Vučiću, mislim da se na taj način, ne gradi poverenje između dve najveće parlamentarne stranke u Srbiji.Smatram da smo mi bili vrlo korektan partner do sada, da smo glasali za dobar deo zakona koji ste podneli ovde u Skupštini, a smatrali da Srbiji može učiniti bolje, prelazeći preko uvreda koje smo nečesto slušali od Marjana Rističevića i njemu sličnim i uvek kada je to bilo u interesu Republike Srbije.Zbog toga smatram da ste dodatno urušili to poverenje, kada ste rekli da stojite iza onoga što kaže gospodin Marjan Rističević u načelu, a u pojedinosti da ne ulazite.Smatram da to nije korektno i da DS svojim ponašanjem nije zaslužila da bude tema današnjeg, vrlo nekorektnog odnosa poslanika SNS, odnosno člana poslaničkog kluba, koji pokušavaju da vrate na dnevni red temu, naravno,

da poslanici DS iznesu svoje mišljenje, i uvek kada to bude uvreda ili omalovažavanje da im predsedavajući izrekne opomenu, ali da to učini i prema poslanicima iz kluba SNS. **Nebojša

mislim da je naš odnos prema vama veoma korektan, neretko više od toga, apsolutno civilizovan i potpuno pristojan. Sa druge strane, neću da govorim o tome kakav je vaš odnos prema nama, građani Srbije to znaju i vide.Mi to ne radimo zato što nam je potrebna vaša pomoć i podrška u bilo čemu, već zato što mislimo da je to važno za Srbiju. Zato što mislimo da je važno da se poštuju razlike, zato što mislimo da je važno da ljudi mogu uvek i na svaki način da iskažu drugačije mišljenje, ali kad ste već govorili o Šarićima, tačno je, neki su razvijali biznis u to vreme, ali nije se to odnosilo na DS i nije DS, ili ja bar nisam tako razumeo, ako jesam, onda se sa tim delom ne slažem.Bio je jedan čovek koji je mnogo rizikovao vodeći kampanju protiv gospodina Šarića. Reč je o gospodinu Rakiću. Ostali, ništa nisu rizikovali. Neki su na lokalnom nivou, i to ne mislim da je stranačka stvar, pre svega mislim da je to stvar ljudske slabosti, sarađivali sa njima. Verovatno bi, da su bili na vlasti i neki iz SNS i neki iz nekih drugih političkih stranaka. Ljudi su kvarljiva roba i ne treba ih na takav način definisati da su takvi zato što pripadaju jednoj ili drugoj političkoj organizaciji. Nemojte da preuzimate na sebe zasluge koje ne pripadaju političkim organizacijama već možda jednom čoveku.I samo sam vam rekao, podsećam vas još jedanput, da ste vi uveli tu temu, na žalost, nisam siguran da vam ta tema odgovara. I ja znam šta ponekad znači političke frustracije ništa loše ne misleći, jer sam ja sam bio neko ko je ne retko i pre 10 i pre 15 godina, i nervozno istupao i stupao sa nedovoljno argumenata. I kao što vidite nije mi teško ni to da kažem kao ni ovo malo pre o radu pojedinih vaših ljudi.A vama, vama je teško da kažete za brojke koje sam izneo da su tačne. Jer očigledno republički zavod za statistiku falsifikuje nešto. Vama je teško da za svaki uspeh kažete, odnosno negde morate da kažete da je neuspeh.Ja na takav način nisam u stanju da razgovaram. Nisam u stanju da razumem takvu vrstu poruka. I ne mislim da građani Srbije to umeju da razumeju. Mi nemamo problem sa tim da svako iskazuje nezadovoljstvo, ali naš cilj je bio i ostao je da napravimo Vladu koja će biti bolja od svake prethodne, a čini mi se da od onih koje su vladale Srbijom u 20 ili 25 godina, koliko hoćete, nije uvek lako ne biti bolji. Što ne znači da naš cilj ne mora da bude mnogo viši, mnogo jače postavljen, i građani Srbije i tu vrstu borbenosti i tu vrstu odgovornosti prepoznaju.Na kraju, ono što mislim da je za ljude važna stvar koju želim da istaknem, još jedan podatak precizan, pokrivenost uvoza izvozom iznosi 69,7% po prvi put u srpskoj savremenoj istoriji i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine kada je iznosila 57,8%.Mislim da je to jedna dobra vest, mislim da je to jedna važna vest i čini mi se da kad imate izvoz robe izražen u evrima u povećanju od 24% u odnosu na isti period prethodne godine, mislim da je to rezultat kojim možemo da se pohvalimo istovremeno, da bi bili jasni trendovi, uvoz robe koji ima vrednost osam milijardi 730 miliona je više za 2,9% u odnosu na isti period prošle godine.Mislim da takvi trendovi su nešto što je dobro u Srbiji i nadam se da ćemo uspeti da pobedimo sve one loše stvari sa kojima se danas suočavamo, a najteža stvar od svih sa kojima se suočavamo jeste visina duga, nerestrukturirana javna preduzeća, ogroman broj zaposlenih u državnoj upravi i ako to budemo uspeli da pobedimo, siguran sam da će Srbija biti ekonomski jedna od najjačih zemalja u regionu. Hvala.

i opozicija je pokazala da taj zakon nije opravdao kampanju i propagandu koja je vršena šest meseci u vezi sa rekonstrukcijom Vlade.Još manje je slučaj sa uvodnim slovom ili ekspozeom predsednika Vlade, što ima u ovom drugom delu, pa kao i sa onim drugim dokumentom, a to su političke i stručne biografije novih kandidata za Vladu.Što se tiče ekspozea, on je pun fraza, pun praznih ponavljanja, pun nejasnoća, ne računajući onaj jedan pasos na koji su se govornici često pozivali, gde se pominju brojke. Od četiri pretpostavke ili ključne pretpostavke, govori se o univerzalnom minimumu socijalne zaštite, što je potpuno nejasno, šta je to univerzalni minimum socijalne zaštite? Govori se o konsolidovanim javnim finansijama, što je jasno šta je, ali se ne govori kako.Potom, govori se o trećemu, o korporatizaciji privrede, odnosno prema državnom se odnositi kao prema svom. Ko ovo razume? Četvrta pretpostavka treba imati smislenu regulativu, tj. ono i samo ono što ima smisla. Molim vas, ovo je neozbiljno, ali dobro, kakav referat, takva će biti i politika u odnosu kao što je politika prethodne godine bila ista kao onaj prethodni je reč o drugom dokumentu, možda je on još i zanimljiviji. Naime, tu je reč o, kao što sam rekao, biografijama kandidata za Vladu. Te biografije ne obećavaju mnogo i one same ne opravdavaju onu potonju kampanju koja je bila vođena povodom imena, dakle, povodom osoba koje bi trebale da preuzmu te funkcije.Najpre, kada je reč, sasvim ću kratko, nemam vremena, o biografiji gospodina Krstića, koji sada nosi teret opravdavanja onog što je obećavano, ona je dobra za za Mekinzi ili možda za neke poslove koje je on obavljao, ali za poslove ministra finansija nije dobra. Jednostavno, iz te biografije se ne vidi da se on uopšte bavio javnim finansijama, a to će biti njegov resor. Znači, nije u pitanju njegova stručnost za nešto, ali za ovo mi ne vidimo da on ima iskustva i stručnosti za to.Opet, kada je reč o ministru privrede, to su ta dva ministarstva koja su proistekla iz prethodnog objedinjenog ministarstva, mi ne vidimo iz te biografije da se on bavio makro ekonomijom, a on treba da bude ministar privrede. Dakle, ne dovodim u pitanje biografiju, ja samo dovodim u pitanje ono iz biografije što piše, da li je odgovarajuće onome što on treba da radi.Ostale biografije dele jednu jednu zajedničku karakteristiku. Ili je reč o ljudima koji imaju stručnost jer nemaju političkog iskustva i pogotovo iskustva u državnoj upravi ili obratno, imaju politička iskustva, ali nemaju nikakve stručnosti, osim u jednom slučaju, neću ni to da pominjem, ali ima jedan slučaj, gde po mom mišljenju postoji dobra kombinacija stručnosti i iskustva, a to je glavno obeležje dobrog ministra, ministra koji će moći da se uhvati u koštac sa problemima da ima i stručnost i iskustvo. Toga nema ovde po pojedinačnim biografijama, osim u jednom slučaju.Jedan primer je naročito važan za ovo o čemu govorim, a to je ovo novo mesto potpredsednika Vlade za evropske integracije koje uvodite. Naime, to je važno zato što su evropske integracije značka vaše Vlade i to je ubedljivo najvažnija stvar u vezi sa kojom vi obavljate ovu funkciju Vlade. Naime, postoji parola koja je čak jednom izgovorena ovde, da bez EU nema života, ali pogledajte molim vas političku i stručnu biografiju čoveka koji treba da vodi te poslove na mestu potpredsednika Vlade. Ni jedne jedine reference iz oblasti evropskih integracija, osim članstva u odborima za evropske integracije, ali u poslednjih tri mandata koliko je on to obavio ili dva, ne mogu da se setim tačno, bilo je bar 30 do 40 ljudi koji su bili u tome. To nije referenca, ali ne govorim to zbog gospodina Ružića koji će preuzeti taj posao, govorim zbog jedne opšte karakteristike.Naime, ne sumnjam da će se gospodin Ružić snaći u ovom poslu. Prosto, glavna karakteristika njegove političke biografije je snalaženje. Ne sumnjam ni da će se drugi ministri, kandidati, snaći u svom poslu, zato što će ovo biti jedna politika snalaženja, a to znači jedna opšta improvizacija. Zašto? Zato što vi nemate ni koncepciju, ni strategiju, ni uhodani tim.Dakle, nije to problem. Vlada će nekako da taljiga. Snalaziće se, kako se to kod nas kaže, ali zadaci pred ovom Vladom su jako veliki, pre svega u oblasti evropskih integracija. Nije samo pitanje kako pristupiti poslu koji EU nalaže Srbiji, nego kako izaći na kraj sa uslovima, sa ucenama EU. Tu je veza lažna.Dakle, tu imamo jedan zahtev koji ova vlada ne može da ispuni. Ona se ne može odupreti nekim politikama evropskih integracija prema Srbiji, EU prema Srbiji, koje nemaju nikakve veze sa time da li će Srbija biti ili ne članica EU u budućnosti ili da li će ispunjavati te uslove, a to je, kao što znate, pitanje Kosova i Metohije. Evropsku uniju zanima samo da li će Srbija izručiti Kosovo i Metohiju i to ova vlada sada radi.Dakle, kada je reč o podacima, o ovoj selekciji podataka, pozitivnih, koje je gospodin Vučić sada izneo, oni do novembra meseca mogu da se utrostruče, što je, naravno, nemoguće, ali i da se utrostruče, EU neće prstom mrdnuti za Srbiju ukoliko ne održi te izbore 3. novembra. O tome se radi.Znači, gospodo, možete vaše poslove obavljati korektno ili manje korektno, dobro ili manje dobro. Jednostavno, ti vaši resori, u odnosu na ovaj veliki problem, za koji bi, nemojte me pogrešno shvatiti, nazvao da su resorčići, zapravo dolaze u kontekst jedne politike upravo EU, koja je primarna za Srbiju.

Prvo, Srbija će stvarno biti prva naredna država članica EU. Ja se slažem sa ovom ocenom koju je francuski ministar za evropske poslove danas rekao, ali druga vest je loša. Evropska unija se neće više širiti. Tu je problem. Ne možete se vi ponašati kao da ćemo mi za dve, tri godine da uđemo na bazi našeg entuzijazma ili stahanovštine Vlade i uprave itd. Tu je Tu je najveći problem i tu ne vidim rešenje.Mi se možemo okretati kao neke muve oko tople lampe ili leptiri oko te EU, ali morate shvatiti da od toga nema ništa i da mi zapravo njima služimo za jednu političku stvar ili geopolitičku, ako hoćete, predati Kosovo.Na kraju, da zaključim samo time, kako god radili, gospodo budući ministri, morate znate da ćete ipak u istoriji ostati poznati ili

i to je ono što determiniše, u nekom istorijskom smislu i u konkretnom smislu, vaš angažman u skoroj budućnosti. Hvala.

Što se tiče ovoga – predati Kosovo Albancima i po čemu ćemo ostati zapamćeni, o tome će istorija da sudi i neko za 50 ili 100 godina. To svakako nećemo biti ni vi, ni ja, gospodine Samardžiću. Možda će postojati neka drugačija vizura ljudi koji budu cenili naše učešće na političkoj sceni.Što se tiče predaje Kosova Albancima, na Kosovu i Metohiji danas živi 92% Albanaca koji pripadaju Republici Srbiji, po Ustavu Republike Srbije. Da li je za to kriv bilo ko od ovih ministara ovde? Da li je za to kriv bilo ko od nas ovde? Ja to ne bih rekao. Od Prizrenske lige, kroz sve naše promašaje, teške političke promašaje, pogrešne političke procene. Pa, kako smo dospeli dovde? Zato što je to neko od nas želeo? Da li to hoćete da kažete da neko od nas želi da, umesto Srbiji, Kosovo pripadne nekakvoj velikoj Albaniji ili ne znam kome već? Ja mislim da to niko u Srbiji ne veruje, samo što, za razliku od nekih, ne pada mi na pamet da prikrivamo stvarno stanje i stvarnu situaciju na Kosovu i Metohiji.Mi imamo većinu stanovništva severno od Ibra u četiri opštine – Zvečanu, Zubinom Potoku, Leposaviću i Kosovskoj Mitrovici, Severnoj Mitrovici. Imamo većinu još u šest opština južno od Ibra i to opština koje smo napravili na takav način da imamo većinu. Po nekadašnjem sistemu, ne bismo imali ni takvu. U okruzima, koje smo sami pravili još od Titovog perioda, nema ni jednog okruga u kojem imamo većinu kao stanovništvo, čak ni tog čak ni tog Severno-kosovskog, jer je tu bilo sedam opština, u tom Severno-kosovskom, pa vas pitam da li je za to kriva ova vlada ili je za to kriv neko drugi?Što se tiče nečijih namera, mi činimo ono što mislimo da je najbolje i za naš narod na Kosovu i Metohiji, jer mislim da i ljudi na Kosovu i Metohiji dobro razumeju stvarnost. Nije stvarnost nezavisno Kosovo, ali stvarnost jeste teška situacija i za naš narod i zato pokušavamo da pronađemo najbolja rešenja za njega.Neću njega.Neću da ulazim u to kakve su namere nekih međunarodnih organizacija. Znam ih, neke stvari, ne slabije od vas, ako ni zbog čega, zbog iskustva koje sam imamo i u Briselu i na mnogim drugim mestima. Ako neko misli da su ti razgovori laki ili da je bilo šta jednostavno, nije. Neretko nam to nije lako, ne zbog Albanaca, već zbog predstavnika EU.Mislite li da mi je teško da to kažem pred vama? Pa, uopšte nije. To je činjenica. Pa, šta da radimo sa tim što je to činjenica? Hoće li to sutra, ako budemo rekli – evo, vi Evropljani ste nam krivi za sve ili neko drugi, neko imati bilo kakvu korist od toga u Srbiji? Hoće li nekome biti bolje? Hoće li neko živeti lakše, živeti jednostavnije, živeti drugačije nego danas? Hoćemo li promeniti te granice? Hoćemo li imati veću vojnu moć, političku moć, bilo kakvu?Ono u čemu se mi razlikujemo nije procena trenutne situacije, već je procena situacije u budućnosti i puta kojim Srbija treba da ide.Mi u Vladi Srbije mislimo da možemo da budemo sledeća članica EU i mislimo da će se to dogoditi. To je pitanje sada procena da li mislite da će da nestane EU. Hoće li ili neće, ja mislim da neće. Mislim da je EU mnogo jača, nego što mnogi misle. Nije to ideja za pet dana ili pet godina.

nas Evropa nije pitanje života i smrti. Živeli bismo bez Evrope, kao što možete da živite bez koga i svako može bez vas, ali je suština u tome da da mislim da Srbija može u Evropi da živi bolje, nego van Evrope. Kada govorim o Evropi, govorim o političkoj Evropi, a ne geografskoj. U tome stvari možemo različito da posmatramo. Mislim da imam toliko podataka i ne fabrikovanih ili selektivno izvučenih, kako ste vi rekli, jer sam izvukao i negativne podatke. Zato sam vam rekao da je 17,12 u sektorima gde se beležio rast i pad, a taj podatak uopšte nisam morao da iznesem. Sve sam čitao doslovce, kako je napisano.Dakle, pošto imamo te podatke, onda znam šta je to što sve možemo da očekujemo i ulaskom u Evropu šta je to što možemo da dobije, a šta je to što sve možemo da gubimo ukoliko se to ne desi.Rekli ste da će Vlada da taljiga. Vlada neće da taljiga. taljiga. Mnoge vlade su taljigale, mnoge vlade su gledale kako da prođu još jedan dan. Ljudi bi došli na posaou 09.00 časova, pročitali novine, napravili konferenciju za novinare, a već u 13.00 časova bi bili u nekom kafiću ili negde pravili kombinaciju ili biznis za sebe. To nije karakteristika ni ovih ministara, ni ove vlade. Naša volja i naša želja je da radimo mnogo više, da radimo neuporedivo jače i da pomeramo Srbiju svakoga dana.Što se tiče ucena, pa ucene da li postoje, pa nedvosmisleno da postoje. Ne mogu da ih nazovem ucenom, pritiscima, možda je bolje, možda je čak i teža reč. Postoje. Postoje svaki dan. Hoćemo li sa tim da opterećujemo građane, da im kažemo da svaki dan smo pod velikim pritiskom. Za svaku sitnicu na Kosovu i Metohiji. Pa da u pravu da u pravu ste.Da li zemlje koje su priznale nezavisno Kosovo žele da to bude tako? Naravno da žele. Zato su ga i priznale. Nismo nikakvu toplu vodu time otkrili. Da li pokušavamo iz petnih žila da se tome suprotstavimo, pa pokušavamo, a da ne narušimo interese Srbije u svim ostalim sferama društvenog života. Da razmišljamo i o deci koja tek treba da se rode i onima koji su se sad rodili i onima koji su sada krenuli u školu. Možda na različite načine vidimo, ali ja ne vidim neodgovornost u našem ponašanju.Što se tiče gospodina Ružića i šefa pregovaračkog tima, oni koji treba da razgovaraju sa Evropskom unijom, koga god da postavimo bilo gde, već sam konstatovao da ima jedno dobro rešenje, mislim da ih ima mnogo više. Plašim se da bi u kritici mnogih stranaka uvek bismo došli do toga da ništa nije dobro. Kada Kada smo postavili u istu oblast jedno lice koje nema iskustva toliko u politici, ima nekog, ali ne tako direktnog, kao gospodin Ružić, reč je o gospođi Miščević, za jedne je dobro, za druge nije.Kada postavite gospodina Ružića koji ima iskustva u politici, a nije se toliko bavio Evropskom unijom, iako je ovde po skupštinskim odborima, ima toliko iskustvo iz Strazbura i sa mnogih drugih mesta, što nije Evropska unija, već Savet Evrope, ali ima iskustvo u tim poslovima, dakle, ni to nije dobro. Mislim da će dobro da rade svoj posao, uveren sam da će biti posvećeni, očekujem da gospođa Miščević, a nisam imao nikakve vrste političke naklonosti prema njoj, njoj, a na moj predlog je izabrana posle konsultacija sa predsednikom Nikolićem i predsednikom Vlade, gospodinom Dačićem, izabrana je zato što sam mislio da je to najbolje rešenje u Srbiji u ovom trenutku.Mislim trenutku.Mislim da i to pokazuje sa koliko odgovornosti se prema našoj zemlji odnosimo. To pokazuje da nam je mnogo važnije šta mislimo kako će da izgleda Srbija sutradan, nego šta je to što će da odgovara našim stranačkim, političkim interesima i kako i na koji ćemo njih da zaštitimo.Želim samo da vam kažem gospodine Samardžiću, verujem da vi brinete zbog situacije na Kosovu i Metohiji, ali vam garantujem da mi ne brinemo manje, ili sigurno ne brinemo manje, a nikada ne bih rekao da o tome brinemo ili vodimo računa više nego bilo ko drugi. Hvala vam najlepše. Hvala